Будь ласка, покличте депутатів в зал. Я бачу, невелика кількість депутатів. Добре, я почекаю ще 30 секунд, будь ласка.

Отже, колеги, прошу зареєструватись і взяти участь в реєстрації.

Зареєстровано 350 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, перш за все хочу привітати і народних депутатів, і весь український народ з тим, що 15 грудня відбувся довгоочікуваний помісний Православний Собор і ми отримали нашу мріяну українську помісну Православну Церкву. Колеги, вітаю всіх! І хочу щиро подякувати всім учасникам цього Собору. Минуть роки, а ми будемо згадувати цей історичний день. Я вітаю новообраного предстоятеля помісної української Православної Церкви митрополита Епіфанія і бажаю йому наснаги у його служінні. Вітаємо, колеги, всіх! Також хочу повідомити, що сьогодні вночі Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, районів Чорного та Азовського морів". Генасамблея ООН засудила зростаючу військову російську присутність у Чорному і Азовському морях. В тексті резолюції Російська Федерація однозначно іменується державою-окупантом. Підкреслюється, що присутність російських військ у Криму суперечить суверенітету, незалежності України і що особливо важливо – підриває безпеку і стабільність регіону і Європи в цілому. Генасамблея ООН закликає РФ негайно звільнити захоплені нею українські кораблі та членів їх екіпажів. Резолюція засуджує будівництво та відкриття Росією мосту через Керченську протоку і її дії проти комерційних кораблів і обмеження судноплавства. Документ закликає Росію негайно вивести свої війська з Криму та припинити окупацію території України. Ми всі, і Верховна Рада, і усі українці вітаємо таку позицію Генеральної Асамблеї ООН. Це ще одна перемога України, ще одна перемога української дипломатії. Вітаю, колеги. Хочу нагадати, що у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. І я прошу усіх представників фракцій і груп приготуватись до запису, хто має намір взяти участь в обговоренні. Будь ласка, прошу провести запис. Записуємося, колеги.

Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна. Будь ласка. Шановні колеги, сьогодні нарешті наступив той день, коли ми як національна команда, як народні народні депутати справжні уповноважені народом України мусимо висловити своє принципове рішення стосовно продажу або непродажу сільськогосподарської землі. Я думаю, що зайве в цьому залі розповідати досвідченим, перевіреним часом політикам, знаючим, що знаходиться за лаштунками, що розпродати українську сільськогосподарську землю в той час, коли в країні панує хаос, корупція, рейдерство, коли практично знищено фермерство, коли кожний квадратний сантиметр сільськогосподарської землі сьогодні під ударом мафії, коли в останні 6 місяців каденції цього Президента вони хочуть легалізувати мільйони гектарів сільськогосподарської землі, які розписані між декількома родинами в Україні - я думаю ні для кого не секрет, що Президент України має в своїй родині до мільйона гектарів сільськогосподарської землі, так чи інакше оформлених, в тому числі через нечесні процедури прихованої купівлі, і якщо ми як народні депутати в останній тиждень перед Новим роком дозволимо їм не продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі, це буде найбільшою, найсуттєвішою зрадою, яка взагалі може бути в сучасній незалежній суверенній Україні. Наші селяни, наші аграрії, наш народ буде позбавлений раз і назавжди того товару, який вже ніколи не відновиться – це сільськогосподарська земля. І якщо ми хочемо насправді захистити незалежність нашої держави, її територіальну цілісність, її майбутнє, ми зобов'язані проголосувати пролонгацію мораторію на продаж сільськогосподарської землі мінімум на 5 років. Я знаю плани, які є в цьому залі: голосувати на рік, на два. Ми будемо за це голосувати, але майте на увазі, щоб навести порядок з землею, нам потрібно буде достатньо часу витратити. І щоби зробити сильними наші середні сільськогосподарські підприємства, наші фермерські господарства, щоб із 20 тисяч фермерських господарств зробити, як в Польщі, два з половиною мільйони, - це велика праця. І наша команда після президентських виборів докладе всіх… докладе всіх зусиль, щоб кожен гектар землі належав українцям, оброблявся українцями і приносив прибуток українцям. І зараз це буде момент істини: хто в цьому залі проголосує за пролонгацію мораторію, а хто ні. Наша фракція буде голосувати за пролонгацію, захищаючи Україну і українську сільськогосподарську землю.

Безумовно, я думаю, найголовніше питання, яке можна вирішити на цьому тижні, - це все ж таки викликати в зал Верховної Ради керівника "Нафтогазу України" пана Коболєва, міністра енергетики України і заслухати інформацію про реальний стан речей з енерготарифами, з підняттям тарифів і з собівартістю українського газу та газу, який купується сьогодні Україною за кордоном. Ми провели аналіз останній місяць, що реально відбувається у цій сфері, і у нас дійсно виникає десятки питань до цих керівників цих організацій. Ми не говоримо про те, що вони мільярди повиписували собі премії,

Питання… 1,5 мільярда доларів прибутку. Питання: де ці кошти? "Укргазвидобування" показало 1 мільярд 100 мільйонів доларів прибутку за рік. Питання: де ці кошти? Газотранспортна система України показує нам 3 мільярда доларів прибутку. Питання: де ці кошти? І саме найголовніше, експерти показують і ми хочемо, щоб Рахункова палата все ж таки зайшла в "Нафтогаз України" і перевірила це, і підтвердила це або спростувала, показують, що 80 компаній посередників сьогодні продають газ Україні начебто з європейських якихось компаній. Питання: що це за компанії? Коли почали розбиратися, як вони функціонують і хто підписував контракти, інформація затаємничена. "Нафтогаз України" не дає контракти і ніхто не знає, як і яким чином вони підписували ці контракти. Вартість газу по цих контрактах коливається від 300 доларів за тисячу кубометрів до 500 доларів за тисячу кубометрів. Ми, коли подивилися, з'ясовується, що компанії, ці 80 посередників, залишають в себе більше 2 мільярдів доларів прибутку щорічно. По різним оцінкам, суми, які вони залишаються на офшорах європейських і позаєвропейських, досягають до 3 навіть мільярдів доларів по найкращих, оптимістичних оцінках наших експертів. Це говорить про те, що якщо порахувати всі прибутки "Нафтогазу України", "Укргазвидобування", газотранспортної системи і компаній-посередників, держава втрачає і пропускає поза собою більше 8 8 мільярдів доларів, які сьогодні знаходяться не зрозуміло де, а ми всі разом з вами платимо за ці підвищені ціни на газ, які сьогодні нам виставляє "Нафтогаз України". А насправді там закладені надприбутки, мова йде про майже 250 мільярдів гривень, які щорічно "Нафтогаз України" з ділками навколо нього витягають з наших з вами карманів і з карманів української промисловості. Тому ми вимагаємо поставити питання це на розгляд, викликати в зал… …викликати в зал Верховної Ради керівників "Нафтогазу" і Міністерства енергетики, допустити до перевірки Рахункову палату України, щоб підняти реально всю арифметику, що відбувається навколо газу українського видобутку, газу, який Україна закуповує, діяльності керівників "Нафтогазу України", "Укргазвидобування", газотранспортної системи і так далі. І оце буде відповідь тоді для всієї України, скільки реально мають бути тарифи в Україні. І ми дійсно тоді можемо переглянути ці тарифі і знизити… Дякую. Запрошую до слова від "Народного фронту" народного депутата Максима Бурбака. 10:15:05 БУРБАК М.Ю. Доброго дня! "Народний фронт" вітає всіх православних українців з історичною подією, яка відбулася в суботу в Києві. Тепер ми маємо Предстоятеля Православної Церкви України. І це свідчить не лише про відновлення історичної справедливості, ми зробили ще один крок до зміцнення нашої держави. Розпочинається період становлення, який потребує великих зусиль від кожного українця. Не маємо права легковажити, ворог не припинив боротьби на церковному фронті, Кремль так просто не здасть свої позиції. Маємо бути готовими до провокацій та інсинуацій – це фірмовий стиль ворожих спецслужб, для яких немає нічого святого. Закликаємо Службу безпеки України докласти максимальних зусиль, щоб не дати ворогу вчиняти диверсії, прикриваючись своєю церквою. Тепер щодо парламентської роботи. Цей пленарний тиждень закінчує четвертий рік роботи Верховної Ради восьмого скликання. Вже можна говорити, що парламент працював продуктивно і фракція "Народного фронту" відіграла вирішальну роль в ухваленні всіх проривних рішень парламенту та уряду. Представники нашої політичної сили стали авторами чи розробниками багатьох важливих для країни законів, я перелічу лише частину ухвалених цьогоріч. Це передусім Закон про тимчасово окуповані території Донбасу. Цим законом нарешті визнано факт збройної агресії Росії, а також визначено статус окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та в Криму, робочу групу з напрацювання тексту очолював секретар РНБО Олександр Турчинов. Законом наших колег по фракції призначені дострокові пенсії за віком для членів сімей, загиблих під час Революції Гідності. Він уже діє з лютого місяця. Так само вже вступив в дію закон нашої колеги Вікторії Сюмар, який передбачає безстрокове встановлення групи інвалідності для осіб, які втратили кінцівки, а для учасників АТО – безстроково та на ступінь вище. Верховна Рада ухвалила пакет законів "Чужих дітей не буває". Цей революційний комплекс законів був ініційований міністром юстиції Павлом Петренком і відомий передусім посиленням відповідальності для злісних неплатників аліментів. Саме депутати "Народного фронту" домоглися прийняття Закону про збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. "Народний фронт" активно підтримав антикорупційну реформу і створення спеціалізованих антикорупційних органів. Ми підтримали і ухвалення Закону "Про Вищий антикорупційний суд". І це продовження системної антикорупційної реформи, яку ще розпочав уряд Арсенія Яценюка. За ініціативою депутатів "Народного фронту" наступного року відбудеться вже третє підняття заробітної платні військовослужбовцям, співробітникам Нацполіції та рятувальникам. Це невелика частина тієї роботи, про яку може звітувати "Народний фронт". І ми маємо повне право закликати колег забути про амбіції та припинити війну на знищення один одного… Політична війна впродовж виборчої кампанії може звести нанівець не лише всі здобутки, а й зруйнувати нашу державу. Я підкреслюю, "Народний фронт" боронив і боронитиме незворотні позитивні зміни в Україні, ми захистимо державу і наш курс в ЄС та НАТО. Слава Україні! Шановний народе України, почався останній робочій тиждень Ради в цьому році. Насправді підсумки цієї роботи відчуває на собі кожна людина, коли бачить ціни в магазинах і аптеках, коли шукає гроші, щоб заплатити комуналку. За цей місяць я проїхав пів-України – від Києва до Одеси, Харкова і Маріуполя, провів десятки зустрічей. І в людей є питання, які зараз я задам від їх імені. Чому керівництво країни замість того, щоб відновити мир, заробляє на війні? Невже у народних депутатів і членів уряду немає стареньких батьків і родичів, що вони в 10 разів підняли тарифи на газ, підвищуючи комуналку? Хто виховав тих, хто позбавив пільг чорнобильців і афганців та змушує мільйони українців виживати на мізерні пенсії і зарплати? Хороша новина в тому, що цьому складу Верховної Ради залишилося працювати недовго, і в наступному році народ поставить свою оцінку їй на виборах. Більшості з тих, хто присутній сьогодні в залі, в наступному складі не буде. Насправді в України є все, щоб мати сильну економіку, гідне життя, гідні зарплати і гідні пенсії. У нас є освічені люди, заводи, фабрики, сільське господарство. Україна не бідна, злиденна країна. Ми – обдурена і обкрадена країна. Сильна економіка, високі пенсії, достойні зарплати, достойний рівень життя – задля цього треба лише хотіти і вміти працювати. Ми подали 149 законопроектів. Мир, економіка, розвиток промисловості, підтримка соціальної сфери, підтримка людей – жоден не прийнятий! Але вони будуть прийняті після нашої перемоги на виборах. Люди бачать, ми – єдина реальна опозиція до злиднів і війни. Навіть незважаючи на колосальний тиск і сфабриковані кримінальні справи, ми боремося за права людей і через Конституційний Суд в цьому році скасували злочинне введення податку на пенсії, відновили пільги чорнобильцям, які зараз не включає Кабінет Міністрів. На цьому тижні ми вимагаємо прийняти наш Закон про мораторій на продаж землі. Це питання має вирішити сам народ на всеукраїнському референдумі. Ми подали законопроект 9355-3 і вимагаємо його прийняття.

І ще одне. До кінця цього незрозумілого воєнного стану залишився тиждень. І через тиждень керівництво країни і силових органів мають звітувати навіщо це було зроблено, навіщо знову налякали та познущалися з людей, навіщо нанесли руйнівного удару до тієї економіки, що у нас... Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Олег Ляшко, лідер Радикальної партії. Просимо.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Обговорюємо питання землі, я переконаний, що парламент проголосує і продовжить мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, тому що, коли влада обманює українців, що ринок землі дасть щастя в селі, - брехня, щастя дасть латифундія міжнародному капіталу, українських селян обезземелять і пустять по всьому світу з простягнутою рукою. Саме тому наша команда ініціювала зміни до Конституції, щоб в статті 41 написати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, виключно на підтримку національного виробника: українського фермера, українського селянина-одноосібника. Сімейна ферма – от кого має підтримувати держава! А не підписує влада меморандуми з МВФ: землю віддай, ліс віддай, пенсійний вік підніми, газ втридорога продавай, і потім, як німці під час війни вивозили ешелонами землю і остарбайтерів, фактично сьогодні відбувається те саме: землю вивезти і заробітчани мільйони по закордонах. Учора дивлюся засідання уряду у Брюсселі. Асоціація з Євросоюзом. Яке головне питання? Вимога до України скасувати наш мораторій, який ми пробили в цьому парламенті всупереч позиції Президента - це заборона необробленого лісу з України. Я звертаюся до українців: що відбувається? Чому сьогодні влада перетворила країну у сировинну колонію, коли і землю, і ліс, і металолом – все на світ віддавай? А потім кажуть, що без кредитів МВФ не проживемо. Як можна прожити, коли замість того, щоб самим заробляти, торгують сировиною? Тому я хочу попередити владу: ні землі, ні лісу, ні металолому, ні зерна – нічого віддавать не будемо. Радикально змінимо економічну політику: відновлення власної економіки, підвищення добробуту громадян, підвищення заробітних плат, щоб заробітчани повернулися назад додому – от що дасть можливість відмовитися від кредитів і знизити у тому числі і тарифи на газ. На 500 років в Україні запасів вугілля. Ми купуємо на 3 мільярди доларів українсько-російського вугілля, а українські шахтарі голодують підземеллям, бо їм місяцями не платять зарплату. 4 трильйони тонн розвіданих запасів газу. Ми купуємо імпортний газ, тому що влада на ньому заробляє корупційні доходи, а українці платять останні гроші для того, щоб заплатити за газ і за комуналку. 2 мільярди тонн розвіданих запасів торфу, а ми купуємо із-за кордонів, створюючи робочі місця для імпортних наших конкурентів. Пора припиняти цю політику! Новий рік – це надія, це можливості нові політики проводити, це можливості зробити кращу країну. Давайте зробимо її кращою. Давайте перестанемо побиратися по всьому світу, ждати, що хтось за нас щось зробить, самі собі маємо зробити. Щастя в рідній країні для українців! Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха. Будь ласка, пане Романе. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча, шановні українці! Створення єдиної помісної української Православної Церкви – беззастережно величезна історична подія. І заслуга це всього духовенства і багатьох поколінь українців, які беззастережно вибороли це право. Але чому сьогодні цю важливу історичну подію так брутально сьогодні використовує Президент країни? Чи не з метою, щоби прикрити бідність, адже за часів президенства Порошенка Україна стала однією з найбідніших країн Європи. Величезний вотум довіри, який український народ дав Президенту України під викликом російської агресії, на жаль, втрачений. Втрачений час, який мав би піти на справжні економічні структурні реформи, які на п'ятий рік президентства дав би вже відчутний і соціальний економічний ефект. А що ж насправді відбувається з економікою країни? Зростають борги по заробітній платі. Тільки з початку цього року вони зросли понад на півмільярда гривень. Зростає рівень безробіття, і попри величезну трудову міграцію, яку сьогодні переживає Україна, тільки за листопад місяць кількість безробітних збільшилась на 30 тисяч осіб. Водночас уряд провалює власний план по збору єдиного соціального внеску. І якщо не зробити черговий перегляд дефіциту Пенсійного фонду України, це означає, що збільшується ризик по затримці виплати пенсій вже наступного року. І це, друзі, справжній вирок так званій розпіареній пенсійній реформі Гройсмана. Скорочуються золотовалютні резерви, зростає негативний торгівельний баланс. І це означає, що економіка наша стає ще більш імпортозалежною, і відповідно тиск на національну валюту буде лише посилюватися. Станом на жовтень негативне торгівельне сальдо складає майже вісім мільярдів доларів, а за прогнозами уряду, які закладені в макроекономічні показники бюджету 19-го року, ситуація буде лише погіршуватися. І це при тому, що 2019 рік – рік пікових пікових виплат по борговим запозиченням. Понад 400 мільярдів гривень – саме таку суму мають виплатити українці наступного року. Уряд мав би реагувати негайно, стимулювати розвиток тих секторів економіки, які справді готові забезпечити економічне зростання, зменшувати тиск на бізнес, стимулювати створення нових робочих місць. Тільки реальне зростання української економіки на 5-7 і більше відсотків ВВП можуть забезпечити бодай мінімальні соціальні потреби. Натомість всім громадянам України сьогодні очевидно, що уряд не здатен керувати державою. Шановні українці, я звертаюся насамперед до вас, наступний рік – це унікальний шанс для нас всіх з вами в мирний конституційний спосіб обрати нову владу, обрати нового Президента, який справді буде служити людям, обрати нову Верховну Раду, яка разом з новим урядом дасть справжні соціальні і економічні свободи, внаслідок яких ця країна з країни бідних людей, яка керується олігархами, стане країною середнього класу з потужною економікою. Будь ласка, 30 секунд завершити. СЕМЕНУХА Р.С. Це наш шанс в мирний спосіб змінити ту ситуацію, усунути від влади людей, які десятками років керують цією країною і зробили її найбіднішою країною Європи. Дякую. Дякую. І від "Блоку Петра Порошенка" запрошується голова фракції Артур Герасимов. Будь ласка. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці, минулий тиждень навіки залишився в вітчизняній історії завдяки створенню єдиної незалежної Православної Церкви України. Україна продовжує стверджуватися як самобутня самостійна держава, остаточно виходячи із орбіти російського впливу. Створення єдиної незалежної Православної Церкви України виходить далеко за межі суто релігійні. Це частина української стратегії, стратегії Президента України Петра Порошенка на посилення національної безпеки і єдності українського народу. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" щиро вітає обраного на Об'єднавчому Соборі Митрополита Київського та всієї України Епіфанія і з нетерпінням чекає на священний момент отримання Томосу. Переконані, кожен, хто доклав зусиль до проголошення духовної незалежності України, уже закарбував своє ім'я на сторінках вітчизняної історії, а тим кандидатам в Президенти, які переконували членів Синоду Вселенського Патріархату не давати Україні Томос, історія, український народ також дадуть свою жорстку оцінку. Наступне. Український дипломатичний фронт на чолі з Президентом Петром Порошенком продовжує тримати єдність цивілізованого світу для санкційного і політичного тиску на Кремль. Минулого тижня Євросоюз продовжив дію санкцій за невиконання Мінських угод з боку Кремля. Нові персональні санкції отримали чиновники, причетні до проведення так званих виборів на окупованій частині Донбасу. Цивілізований світ об'єднується для жорсткої відповіді Кремлю на акт відкритої військової агресії проти України поблизу Керченської протоки та вимагає негайного звільнення військовополонених українських моряків. Повернення Криму Україні знову винесене на перші шпальти глобальної безпеки. Також Президент Петро Порошенко підписав Угоду з НАТО у сфері розмінування для практичної реалізації закону, що був ухвалений парламентом. Він сприятиме очищенню території Донбасу від мін та посилить, перш за все, захист мільйонів цивільних і особливо дітей, які потерпають від цього лиха. Шановні колеги, я щойно повернувся з міст Волноваха та Маріуполь Донецької області. Вчора там відбулась дуже символічна подія. За підтримки дружини Президента України та Фонду Порошенка учням шкіл Донецької області були передані десятки тисяч підручників для навчання українською мовою, від алгебри, фізики, хімії до історії України та української літератури. Хотів би щиро подякувати Марині Анатоліївні Порошенко за допомогу дітям українського Донбасу і за тверде виконання обіцянки, яку вона дала учням і вчителям під час свого попереднього візиту до області. В останній пленарний тиждень року мусимо зосередитись на посиленні безпеки та оборони, ухвалити важливі законопроекти в аграрній та енергетичній сферах, особливу увагу маємо приділити ухваленню законопроекту про адвокатуру та адвокатську діяльність. Із закликом ухвалити цей законопроект до українського парламенту звернулися не тільки численні представники адвокатської спільноти, а й правозахисники та Рада Європи. І насамкінець. Слід до кінця року закрити питання з призначення наших колег до складу комітетів Верховної Ради. Дякую. Дякуємо, шановний пане Артуре. І до слова запрошується народний депутат Євген Рибчинський від групи "Воля народу". Не спрацювала картка під час запису на виступи від груп і фракцій. Будь ласка, пане Євген. 10:33:00 РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Євген Рибчинський, Голосіївський район, місто Київ. Панове, дійсно відбулася історична перемога. Ні, не повернувся нам анексований Крим, на превеликий жаль, не закінчилась війна на Донбасі і вчетверо не скоротилися тарифи на газ, але українські церкви об'єдналися. В суботу відбулася подія, я сказав би, не просто історична, а епохальна. Тому що без ідеологічної, без ментальної незалежності, іншої незалежності не існує. Як казали основоположники політекономії, вони казали, що якщо базис країни не працює разом з надбудовою, тобто з ідеологією, то вся економіка, тобто базис, працює на чужу ідеологію. І, дійсно, наша економіка працювала на ідеологію чужу – нашої північної сусідки. Вони викачали весь наш газ з Бродів, з Шебелинки, тепер продають газ утридорога і качають газ нашою територією в Європу. Але йдеться не про це, йдеться про ментальну незалежність. Нарешті українські церкви об'єдналися. Тепер, правда, буде невеличкий казус у Мін'юсті, тому що українських православних церков вже кілька. І натомість народні депутати винесли кілька постанов. Я думаю, що ми їх розглядатимемо сьогодні або у четвер, які мають ствердити історичну справедливість, тобто Російську Православну Церкву в Україні назвати своїм іменем – не Українська Православна Церква (в кавичках) (МП) Московського Патріархату, а так, як вона є насправді – Російська Православна Церква, в яку, між іншим, входили до останнього часу і ми. Але з моменту отримання Томосу наша церква увійде в сім'ю справді православних народів, до 15 православних світових церков увійде 16-а, тобто українська Православна Церква, і історична справедливість переможе. Насправді російський патріархат, або "паханат", мав найбільшу кількість приходів саме в Україні. Це просто диво, у них в Росії менше приходів православних, ніж в Україні. Я думаю, що та історична подія, яка відбулася в суботу, вона буде настільки важливою, що, можливо, і наше скликання запам'ятається тим, що ми колись цей процес ввели в дію. І ще одне коротке. Завтра відбудеться Комітет з культури і духовності з приводу Закону про мову (5670-д). Я дуже сподіваюся, що ми ще на цьому пленарному, на цій сесії, вірніше, приймемо Закон про мову в другому читанні. Я дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. Шановні колеги, ми завершили виступи від депутатських груп і фракцій. І зараз ми переходимо до порядку денного, він сьогодні в нас достатньо насичений. І перше питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб (номер законопроекту 9217). І я дуже прошу колег, враховуючи, що в нас насичений порядок денний, підтримати пропозицію авторів законопроекту розглядати його за скороченою процедурою. Будь ласка, шановні колеги, дуже прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати скорочену процедуру розгляду. Шановні колеги, моя провина як головуючої, що я не запросила депутатів, які зараз, можливо, знаходяться… зараз – не перебивайте, будь ласка! – які які зараз знаходяться в кулуарах. Повертайтесь, будь ласка, до сесійної зали. Ми переходимо до розгляду порядку денного, всі виступи закінчилися. Будь ласка, колеги. Шановні колеги, все дуже просто, і ви бачите перелік законів, які в порядку денному. Якщо ми ввійдемо в годинний розгляд, ми не встигнемо розглянути ряд законів. Хочу нагадати, колеги, в нас після блоку безпеки і оборони для включення в порядок денний усіх питань, які передбачають продовження мораторію на землю. І відповідно, якщо ми входимо в годинний розгляд, ми просто до цього розділу можемо дійти в час, коли не буде концентрації депутатів. Я думаю, для всіх було би правильним і вигідним зараз проголосувати за скорочену процедуру. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал, і прошу всіх підтримати. Це буде мудро, колеги. Законопроект перший, який стоїть, він об'єднуючий і не викликає застережень поміж депутатів. Будь ласка. Готові, так? Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наруги над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб (номер 9217) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, підтримайте це буде правильно. За-109 Добре, переходимо до розгляду за повною процедурою. І я запрошую до доповіді народного депутата України Тетерука Андрія Анатолійовича. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги народні депутати! Шановний український народе! З 2014 року ми потерпаємо від агресії Російської Федерації. І захисники України, які стали на захист нашої країни, дозволяють нам сміливо планувати наше сьогодення і мріяти про майбутнє. Ми зробили багато важливих кроків в цьому парламенті для того, щоби захистити наших військовослужбовців, захистити і посилити соціальний захист наших військовослужбовців і членів їх родин. Даним законопроектом ми пропонуємо вдосконалити відповідальність тих, хто намагається мімікрувати під наших захисників країни, не маючи на це права. І одягає як військову форму одягу зі знаками розрізнення, так і ордена і медалі, які не заслуговував, не завойовував і не має на це право. з прикрістю бачимо, що суспільство іноді до таких осіб ставиться з тією повагою, на яку вони не заслуговують. Цим законопроектом ми пропонуємо зробити дві речі: посилити адміністративну відповідальність щодо тих осіб, які використовують форму одягу, знаки розрізнення, медалі, на які не мають права; друге – посилити кримінальну відповідальність щодо тих осіб, які зневажають загиблих захисників України, причому не тільки тих, хто загинув на лінії фронту, але й тих, хто загинув тут, на Майдані Незалежності, під час події Революції Гідності. Відслідковуючи тенденції з боку "п'ятої колони", невігласів, які сунуть з "руського миру", ми бачили, що вже сталося біля 35 випадків, коли були зруйновані, сплюндровані могили як захисників нашої країни, так і тих, хто загинув під час Революції Гідності, і відповідальності вони майже ніякої не понесли. З цим треба закінчувати. Що пропонується цим законопроектом? І я хотів би зразу зняти напруження тих, хто поважає як камуфльовану форму одягу і вболіває за те, щоб його не позбавили такого права. Щоб зрозуміти, про що йдеться мова: йдеться насамперед про використання тієї форми одягу військового зразка, яка встановлена у наших військових формуваннях, визначених законодавством, нагороди, які визначені нашим законодавством. І тому всі ті мисливці, які використовують камуфляжі, можуть їх далі використовувати, аби при цьому вони не використовували встановлені знаки розрізнення, шеврон військових частин, нагородні планки, ордени, медалі тощо під час повсякденного носіння. Чому дуже важливо, щоб сьогодні у нашому сесійному залі відбулася повна консолідація цих політичних сил, в незалежності від того, яких вони поглядів і як вони ставляться до української влади. Зараз питання щодо нашої поваги, нашого шанобливого ставлення до захисників і упередженого упередженого ставлення до тих, хто намагається шахраювати на високих для нашого суспільства поняттях. Тому я дуже прошу зараз всіх народних депутатів, які знаходяться в кулуарах, повернутися в сесійну залу, приступити до розгляду цього законопроекту. І закликаю народних депутатів проголосувати цей законопроект в першому читанні. Я хочу подякувати, користуючись нагодою, своїм колегам з Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час обговорення цього законопроекту було висловлено низку слушних зауважень, які його вдосконалюють. бачу, що проблем з його прийняттям не має бути. Прошу всіх приєднатися до розгляду законопроекту і голосувати його в першому читання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, три хвилини, запитання до доповідача. Хто має намір поставити питання, прошу провести запис.

Звичайно, даний законопроект давно повинні ми були вже розглянути, як то кажуть, давно ми повинні були його ввести в дію, тому що це дійсно він є досить позитивний. Насамперед, саме головне - це дійсно, як було сказано доповідачем, це повага до наших захисників.

в цьому напрямку, ще буде якась спекуляція і більшість людей не розуміють ці розпізнавальні знаки? Це перше. І друге: чи не мала відповідальність тих хто буде не дотримуватися, у вашому законопроектів, чи не мала, відповідальність цих людей, які будуть не дотримуватись Дякую пане Іване. Дійсно ми вивчали і досвід інших країн-партнерів нашої держави в тому, як вони врегульовують питання поваги до військової форми одягу і до тих громадян, які працюють в секторі безпеки. І, вивчаючи цей досвід, ми побачили, що і в Сполучених Штатах, і в Естонії, тобто і на різних континентах, встановлені відповідні норми відповідальності,

Обраховуючи ті норми, які ми заклали, ми врахували, що норма адміністративної відповідальності не може бути меншою за вартість того комплекту військової форми одягу, яку, наприклад, закуповує Міністерство оборони для екіпірування військовослужбовців. І тому саме в цьому контексті ми і оптимізували розмір штрафу, щоб він не переменшував ту вартість одягу, яку може використовувати будь-який громадянин задля… для того, щоб він використовував непритаманні властивості. Тому ми вважаємо, це мінімально оптимальною формою покарання для Адміністративного кодексу. А для Кримінального кодексу, там ми жорстко хочемо карати всіх тих, хто руйнує пам'ятники, плюндрує могили невідомих або відомих військовослужбовців, а також учасників Революції Гідності. Це неприпустимо - мати меншу норму покарання. Дякую за ваше питання . ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання Буглак Юрій Олександрович. Будь ласка. Прошу передати слово Івану Споришу. 10:47:52 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, по першому питанню я, дійсно, отримав позитивну відповідь. І це цілком так, і я думаю, "Блок Петра Порошенка" буде голосувати за даний законопроект, бо він необхідний. І, разом з тим, я ще хотів додатково, додатково почути саме за руйнування пам'яток. Ну, мабуть, знову ж таки повинна чимраз бути більша відповідальність, бо ми бачимо цю наругу, бачимо наругу над пам'ятниками, бачимо наругу, дійсно, над нашими вояками, яких уже немає, які вже загинули, але разом з тим є таке, особливо

Водночас хочу подякувати громадській організації "Юридична сотня", яка допомагала авторському колективу депутатів працювати над цим законопроектом. Що ми зробили щодо покарання тих осіб, які руйнують пам'ятники? Ми окрім того, що вдосконалюємо існуючу статтю, додали осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, учасників Революції Гідності, борців за незалежність України у ХХ столітті. Ми пропонуємо карати обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Причому всі ті норми, які врегульовували руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму у Другій світовій війни, радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців – все це залишається в силі… Тому я прошу, щоби всі зараз повернулися до сесійної зали. Надзвичайно важливо, щоби ми прийняли цей законопроект у першому читанні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчук Микола Петрович.

за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми, одягу та наруги над місцевим похованням захисників суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб (реєстраційний номер 9217). Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 186-1 "Незаконні дії щодо державних нагород" Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема встановити відповідальність за таке діяння, як носіння ордену, медалі тощо особою, яка не має на це права. правопорушення новою статтею 186-8, відповідно до якої встановити адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми, одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших законних військових формувань особами, які не мають на те права. Передбачити кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам'ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оброни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України в ХХ столітті. Враховуючи, що в окремих областях України введено воєнний стан, громадяни України повинні чітко розрізняти, де є військовослужбовець, а де особа, яка одягла військову форму, не маючи на це права. А також з метою вшанування полеглих осіб, які захищали нашу Батьківщину, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в першому читанні за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Залишайтесь на трибуні, пане Микола, ще запитання. Будь ласка, 3 хвилини – запитання до співдоповідача. Прошу провести запис.

Надзвичайно таке важливе питання і немає сьогодні… ну, і немає ще хто записався на… для того, щоб надати, відповідно, відповідь від трибуни. Але разом з тим, насамперед хочеться подякувати комітету, що, дійсно, який розглянув таке справедливе питання, яке ми повинні разом підтримати. Але я хотів би задати запитання. От чи… Яка є у вас статистика щодо дійсно таких правопорушень? Чи вже є? Чи ви на комітеті розглядали оцю статистику, скільки таких правопорушень є: і носіння, і руйнування пам'ятників, і таке інше? Дякую. звичайно, таку статистику автору законопроекту було надано комітетом.

ми, вдосконалюючи цей законопроект, даємо можливості більше працювати правоохоронним органам по виявленню таких порушень, фіксувати їх і притягувати до відповідальності тих негідників, які плямують нашу державу і присвоюють собі як незаконне носіння орденів, медалі, а також спеціальних звань. Дякую. Дякую, Микола Петрович. Більше записів на запитання нема, ви можете зайняти своє місце. провести обговорення. І прошу провести запис, хто має намір виступити від фракцій і груп. Будь ласка.

я хочу звернутися в даний час. В нашій державі під час ведення бойових дій, під час ведення війни багато людей, так називаємих людей, в дужках, які намагаються в суспільстві показати, що вони являються героями, що вони являються військовослужбовцями Збройних Сил України. само собою, вони одягають форму, одягають ордени, які виготовлюються непонятно під якими найменуваннями цивільних організацій, ніякого відношення не мають до державної… до держави. Тому я би хотів, щоб іменно цей сущий закон, дякуючи тим людям, які зробили все можливе для того, щоб законопроект іменно був в даний час прийнятий, цей закон є для того, щоб підняти імідж Збройних Сил України, для того, щоб підняти авторитет Збройних Сил України під час ведення війни. Тому, шановні колеги, я закликаю і "Народний фронт" закликає всіх для того, щоб прийняти участь у голосуванні. Ми будемо голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Мосійчук Ігор Володимирович, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція буде підтримувати даний законопроект, тому що наш лідер Олег Ляшко і вся наша партія виступали і виступають за подолання хаосу і анархії в Україні. Неприпустимо, коли в часі війни приватні армії одягають військову зброю, захоплюють підприємства, рейдують землі у фермерів, відбирають урожаї, нападають на медустанови по вказівці "доктора смерть", так, як це трапилося з Інститутом серця. І наша фракція, і Олег Ляшко підтримуємо Бориса Тодурова – заслуженого лікаря, на якого здійснюється зараз рейдерська атака пані з незрозумілим минулим і ще більш невизначеним майбутнім. У той же час, учора в Одесі відбувалося засідання Тимчасової слідчої комісії по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк і громадських активістів, нападів на громадських активістів. І на це засідання прийшло 70 чоловік у військовій формі. Незрозуміло, хто, незрозуміло що, що вони хотіли сказати, що, чия це приватна армія і тому подібне. Це є неприпустимим. В будівлю обладміністрації заходять люди у військовій формі. Колега Рибчинський підійшов до них і запитав: "Хто з вас учасник бойових дій?" 70 чоловік 8 виявилися учасниками бойових дій. Питання. Яке моральне і юридичне право мають люди одягати військову форму, якісь нагороди незрозумілого походження, бити себе в груди і кричати, що вони захисники України, хоча і півдня на лінії фронту не були? Тому це дуже важливий законопроект, і я закликав би колег не ходити десь по кулуарах, буфетах, а повернутись до залу і підтримати законопроект, який є хоч і невеликим кроком, але кроком на шляху до наведення порядку, відновлення справедливості в українській державі, на чому стояла і стояти буде Радикальна партія Олега Ляшка. Слава Україні! Від "Блоку Петра Порошенка" Барна, включіть мікрофон. А, від трибуни. Будь ласка, пане Олег. Слава Ісусу Христу! Ні в якому разі неможливо допустити, щоби військова форма, яка є символом захисника нашої країни, а також державні нагороди, які є символом героїзму героїзму і жертовності у захисті нашої землі і держави, українського народу, використовувалися певними сумнівними особами для корисливих цілей, для рейдерства, протизаконної діяльності. На превеликий жаль, таке і навіть на моїй Тернопільщині, коли певні особи, називаючись добровольцями, і знати, де вони, коли і були без посвідчення учасника бойових дій, і, як вияснилося, займалися рейдерством, вимаганнями, більше того, здійснювали наклепи на справжніх воїнів АТО. Тому, очевидно, повага до воїнів-захисників нашої держави в першу чергу повинна проявлятися у повазі до інституту держави, повазі до носіння військової форми, в повазі до нагород державних, які були заслужені в боях, які були заслужені кров'ю і жертовністю наших воїнів. І щоб не нівелювати їх значення, ми повинні навести порядок у використанні цих державних нагород, у використанні військової форми і не допустити ні в якому разі, щоб випадкові люди, особистості сумнівної поведінки використовували ці державні символи у корисливих цілях. Тому я звертаюся до колег-депутатів підтримати цей законопроект. Фракція "Блоку Петра Порошенка" одностайно підтримує цей законопроект і звертається до своїх побратимів, істинних, справжніх воїнів АТО. Будьте, побратими, гідними, будьте чесними, будьте справедливими! Ви є взірцем честі і гідності нашого народу! Будьте саме такими, а не використаними. І обов'язково ми переможемо! Слава Україні! І заключний виступ від фракцій. Від "Батьківщини" Олена Шкрум, будь ласка. Доброго дня, колеги! Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, про що говорить цей законопроект, співавтором якого я маю честь бути? Насправді він досить простий, і я дякую комітету за те, що так швидко його розглянув і зміг винести винести на сьогодні в зал. Насправді він говорить про те, що нам треба посилити відповідальність за неправомірне носіння державних нагород, військової форми та наругу над могилами осіб, які захищали територіальну цілісність та незалежність України. На сьогодні, ви будете здивовані, але в Кодексі про адміністративні правопорушення немає жодної норми щодо незаконного

фактів незаконного носіння нагород або військової зброї було, але таких випадків точно вже більше сотні, відповідно до повідомлень у ЗМІ. Також більше 35 випадків повідомлень у ЗМІ наруги над могилами Героїв Небесної Сотні, і це лише Героїв Небесної Сотні. І зрозуміло, що така відповідальність має бути встановлена, і вона має бути адекватною по відношенню до тих злочинів, які можуть на сьогодні відбуватися. В Україні ми пропонуємо на сьогодні таку відповідальність здійснити від 850 до 1700, гривень плюс потенційна конфіскація відповідної незаконної нагороди, незаконної для носіння воєнної форми, та за повторне вчинення такого злочину більш серйозну, звичайно, відповідальність. порівнянні з іншими країнами, а ми вивчали досвід іноземних країн, ці питання врегульовані дуже серйозно, тому що це, дійсно, те правопорушення, яке посягає на святу пам'ять наших героїв, які нас захищали, і взагалі на державну незалежність, і на мораль, мабуть, яка має бути у наших громадян. Фактично в Австралії, наприклад, штраф за незаконне носіння медалі однієї - 5400 австралійських доларів. У Бельгії незаконне носіння медалі або військової форми - 1000 євро, у Канаді – 2000 доларів, в Естонії – 2000 євро плюс громадські виправні роботи, у Польщі – 235 євро і більше. Тому зрозуміло, що цей закон необхідний. Але, у той же час ми маємо розуміти, що санкції не будуть допомагати і не будуть єдиною допомогою проти таких злочинів і проти незаконного носіння військової зброї. Тому що на сьогодні, на жаль, кланово-олігархічна феодальна система, яка створена цією владою у регіонах України, сприяє тому, що не наші герої носять медалі і ту воєнну форму, яку вони мають право носити, захищаючи наше з вами, а носяться це незаконні злочинні приватні часто угрупування для рейдерства землі, для посягання на життя і здоров'я громадських активістів, обливають кислотою наших найактивніших громадян, б'ють їх, вбивають, рейдять айтішні компанії. І ця, на жаль, кланово-олігархічна система має бути зруйнована для того, щоб нарешті у нас було все ж таки верховенство права і закону, а не верховенство сили. Дякую. Колеги, прошу підтримати цей законопроект. І "Батьківщина", безумовно, буде за нього голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, виступи від фракцій і груп завершені. Зараз 6 хвилин на виступи від народних депутатів. І будемо переходити до прийняття рішення. Я прошу провести запис. І прошу за 6 хвилин усім народним депутатам прибути у зал для прийняття рішення. І прошу голів фракцій мобілізувати депутатів.

Доброго дня, шановні колеги! Ви знаєте, останнім часом від моїх побратимів та і від мене особисто побутує така думка: не хочу бути атошником. Вже настільки здискредитована наша форма, вже настільки дискредитоване звання, що вже дуже багато людей кажуть: "Так, я воїн, але я не хочу бути атошником". Тому що вже, знаєте, це вже таке слово на всіх мітингах, на незрозумілих оборудках веде лише до негативу. На сьогодні ми маємо найбільшу довіру до церкви і до армії, до наших воїнів, які захищають наші рубежі від агресора. Тому я прошу всіх підтримати даний законопроект для того, щоб: а) по-перше, взяти і розчистити це поле дискредитації Збройних Сил і наших військових; і друге - нам потрібно все-таки навести лад в тому сенсі, в тому числі із носінням військових нагород. Ви знаєте, я досить часто бачив на мітингах людей, які навіть з шевронами мого батальйону приходили на мітинги з "іконостасами", вибачте на слові, на грудях. Ці люди жодного дня і жодного разу не були на передовій. Ті люди жодного разу не були навіть в Збройних Силах і навіть не знають, що то таке. Але, тим не менше, вони виходять з шевронами батальйонів, з шевронами Збройних Сил України в одностроях і розповідають про те, які вони герої, а потім їх дивишся - і всі вони так дуже слізно просять про допомогу в перехожих, лише своїм одним зовнішнім виглядом вже паплюжачи наших вояків. Тому я прошу дуже, шановні колеги, підтримати даний законопроект для того, щоб раз і назавжди навести лад в цьому сенсі і дати поштовх для подальших удосконалень нашої законодавчої бази в цьому контексті. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, зараз заключний виступ - Гаврилюк Михайло Віталійович. І після того ми переходимо до прийняття рішення. прошу секретаріат Верховної Ради запросити народних депутатів в зал і голів фракцій запросити усіх депутатів в зал, через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Михайло Віталійович. Усім добрий день! Колеги, я всіх запрошую сісти за свої робочі місця і проголосувати за цей законопроект. Всім гарно дякую! Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я хочу наголосити, що під час виступів усі фракції і всі, хто виступав від депутатів, висловили одностайну підтримку проекту Закону 9217. І я впевнений, що ми зможемо об'єднати зал під час голосування. Прошу усіх приготуватись до прийняття рішення, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб (номер 9217). І хочу наголосити, пропонується прийняти тільки за основу. За основу. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця. Колеги! Андрій Володимирович! Припиніть дискусії в залі. Без вас голосування просто не відбудеться. Колеги, займіть робочі місця. Будьте чемними, бо Миколай не принесе подарунків. Отже, прошу проголосувати. Прошу підтримати 9217 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо.

Не встигли. Я поставлю зараз пропозицію повернутися, ви будете мати час за той період зібрати депутатів із своїх фракцій. Прошу по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 56, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 9, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 8, позафракційні – 21. Позафракційні дають більше, як фракції. Отже, колеги, прошу зайти в зал. Колеги, увага, перше голосування буде - повернутися до розгляду, а потім ми перейдемо до прийняття рішення. Займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 9217, і прошу підтримати і проголосувати. Колеги, голосуємо одностайно, злагоджено голосуємо. Прошу підтримати за повернення, голосуємо.

Отже, повернулися. Тепер я ставлю проект Закону 9217 за основу. Прошу всіх проголосувати і прошу підтримати за основу, голосуємо, підтримуємо, голосуємо.

Рішення прийняте. Отже, переходимо, колеги, давайте тепер працювати більш інтенсивно, переходимо до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів (8370). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати і підтримати за скорочену процедуру, голосуємо. Я ще раз поставлю, колеги. Будь ласка, займіть робочі місця. Ще раз, проект Закону 8370 за скорочену, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Шановний головуючий, шановні народні депутати, законопроект розроблено Мінекономрозвитку для забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних Сил України зі Збройними Силами держав-членів НАТО шляхом запровадження Північноатлантичного альянсу. Законопроектом вносяться зміни до законів України "Про оборону України" та "Про стандартизацію", які дають можливість врегулювати питання щодо запровадження військової стандартизації, наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати орган військової стандартизації з числа підпорядкованих органів військового управління. Основна функція органу військової стандартизації полягатиме в розробленні, прийняті, скасуванні, відновленні дії, розповсюдженні та застосування військових стандартів, в тому числі розроблених на основі стандартів НАТО і стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО. Зазначене відповідає міжнародно визнаній практиці держав-членів НАТО, коли стандарти у військовій сфері приймаються установами до повноважень яких належить питання оборони та безпеки держави. Прийняття законопроекту створить основу для впровадження в Україні політики НАТО у сфері військової стандартизації. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується секретар Комітету з питань національної безпеки Вінник Іван Юлійович. Будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги! Чудово, що другий поспіль пленарний тиждень починаємо з питань нацбезпеки та оборони. Наразі мова йде в черговий раз про НАТО. Дійсно, багато зараз лунає в ефірах і в юридично-правових дискусіях термін "стандарти НАТО". Водночас в чинному законодавстві у нас немає визначень, що таке "стандарти НАТО". То, власне, ми дякуємо Кабінету Міністрів за цю ініціативу, коли в Закон "Про оборону України" і в Закон "Про стандартизацію" України вводяться терміни, пов'язані зі стандартами НАТО. Окрім того, визначається Міністерство оборони як центральний орган виконавчої влади, який буде напрацьовувати суть і зміст цих стандартів і погоджувати їх, і координувати з НАТО – це абсолютно правильно. І, окрім того, ми вводимо певну правову визначеність, тому що це відкриває нам шлях до певного впорядкування тієї бюрократії, яка наразі надзвичайно громіздка і існує в системі Міністерства оборони щодо створення, прийняття на озброєння, забезпечення нових стандартів озброєння, взагалі зразків озброєння. Тому визначення таких термінів, як "стандарти", і відповідальність за їх напрацювання, відповідність там стандартам НАТО – це є шлях до реформи в цій сфері. Комітет на своєму засіданні розглянув, і ми розуміємо, що, незважаючи на те, що проект по змісту невеликий, він має деякі нюанси, які треба доопрацювати до другого читання. Тому ми просимо колег підтримати в першому читанні і відправити в комітет на друге. Тому я хотів би звернутися до всіх сил політичних в сесійні залі, які прагнуть інтеграції України в НАТО, зокрема й до "Блоку Петра Порошенка", і до "Народного фронту", Радикальної партії, "Батьківщини" і "Самопомочі", щоб ми підтримали цей проект, відправили його в комітет. Сподіваюсь, підтримають і інші депутати з інших груп: "Відродження" , "Воля народу", ну і, можливо, й інші депутати, відповідальні за долю країни. Дякую. Перше читання – за основу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, прошу провести запис:

Від "Батьківщини" Богдан Руслан Дмитрович. Передає Рябчину слово для виступу. Будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" послідовно підтримує євроатлантичну і євроінтеграційні законопроекти, які рухають нашу країну більше до стандартів НАТО, до стандартів Європи. Однак НАТО, як і вступ до Євросоюзу, – це не просто стандарти, це не просто стрічка в Конституції, це реальні дії, це реальні кроки і, ще одне, це якісні законопроекти. Цей законопроект надає Міністерству оброни України певні повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання. Що ми читаємо у висновку ГНЕУ? Що законопроект не дуже якісний, тому що терміни: "військовий стандарт", "стандарт НАТО", "стандарт у сфері оброни держави-члена НАТО" тощо - потребують доопрацювання, тому що вони усі відрізняються через термін "стандарт", який в свою чергу потребує подальшого розкриття. Ба більше, читаємо, що Генштаб ЗСУ прийняття законопроекту не підтримує, оскілки цього проекту немає в переліку 21 проекту закону, які Генштаб вважає актуальними та рекомендує прийняти. І взагалі коли подивитися на текст законопроекту – він готувався не Міністерством оборони, а він готувався директором департаменту технічного регулювання Міністерства економіки та розвитку України. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, як і всі інші законопроекти, які стосуються НАТО. Юлія Тимошенко послідовно проводить цю політику, і як на посаді Прем'єр-міністра, як кандидат в Президенти 2014 року, ми проводили політику стосовно референдуму до вступу в НАТО, ми проводили великий військовий форум, безпековий форум, який... послідовно запевнили у нашій військовій підтримці і вступу до НАТО. Однак НАТО – це не тільки такі законопроекти, які, на жаль, неякісні, які ми будемо доопрацьовувати до другого читання, не тільки прийняття просто про стандарти НАТО. І вдумайтесь, останнє: четвертий рік війни ми приймаємо законопроекти про стандарти НАТО. Це просто законопроект, який прописує, що повинні бути впроваджені натівські стандарти, жодних кроків, жодних реальних дій на четвертий рік війни. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати. Уряду треба готувати більш якісні законопроекти. Отже, колеги, зараз заключний виступ. І після того ми переходимо до голосування. Отже, за 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити усіх народних депутатів в зал, через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Зараз заключний виступ

будуть прийняті в ході… в наступному прийнятті у другому читанні. Важливо робити ці кроки і в Конституції. Чому? Тому що сьогодні злагоджена робота всіх гілок влади – і Президента, і парламенту, і, відповідно, Кабінету Міністрів України – дасть цей результат. І освіта, і конкретні справи, які сьогодні… навчання мають наші військові – це все той рух, який показує, що сьогодні вектор України – на євроатлантичну інтеграцію. Відповідно до цього має докладатися безпосередньо парламент. Парламентська дипломатія і наша делегація в Асамблеї НАТО – це та важлива робота, яка сьогодні буде показувати результат. Але, однозначно, без прийняття ряду безпекових законів, законів, які сьогодні будуть допомагати реформувати українську армію, ми не зможемо рухатися вперед. Немає нічого досконалого і, напевно, Україна вперше сьогодні приймає вольові, необхідні для держави рішення. Вони є непростими, інколи це – зламати ту систему, яка була нав'язана до цього. Сьогодні від нас залежить, як буде рухатися наша держава, від нашої відповідальності і від того, які ми тут зможемо приймати рішення. Дуже важливо тут об'єднатися і дати той потрібний результат для старту необхідних реформ у нас в Україні. Дякую. Прошу підтримати. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх повернутися в зал. Колеги, хто в ложах знаходиться, поверніться в зал. І ми переходимо до голосування. Я наголошую, що застереження справді є, але ми приймаємо лишень за основу. Головне науково-експертне управління пропонує прийняти цей закон, проект закону за основу. І тому давайте проголосуємо і об'єднаємося. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів (№ 8370) за основу. Це закон на підтримку стандартів НАТО в Україні. Прошу усіх проголосувати, прошу підтримати за основу.

Я по фракціям зачитаю, щоб ми промоніторили, хто реально підтримує вступ України в НАТО. "Блок Петра Порошенка" – 78, "Народний фронт" – 56, "Опозиційний блок" –

Колеги, затягуючи розгляд питань, ми можемо не встигнути до перерви перейти "включення в порядок денний сесії" блок. Я тому прошу під час голосування бути в залі, щоб ми не поверталися по кілька раз до розгляду питань. Тому я прошу усіх приготуватися до голосування. Перше голосування буде за повернення. Отже, готові, так? Перше голосування – повернутися до проекту Закону 8370. я прошу усіх повернутися на місця і проголосувати. Колеги, хто біля дверей, я прошу повернутися. Шахов! Отже, за повернення голосуємо.

За-214 Динаміка позитивна. Колеги, подивіться, кого нема поруч і запросіть в зал. Я ще раз по фракціям озвучу. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 10, Радикальна партія – 18, "Батьківщина" – 13, "Воля народу" – 1. Було 2. Шахов, поверніться на місце, ну, ви ж підтримуєте НАТО? "Партія "Відродження" – 7, позафракційні – 19. Отже, колеги, бракує кожного голосу. Колеги, я дуже прошу всіх зайняти робочі місця, із урядових і гостьових лож повернутися в зал. Отже, колеги, прошу всіх змобілізуватись. Секретаріат, запросіть депутатів в зал, хто в кулуарах. І я ставлю першою пропозицією повернутись, а потім вже за основу. Отже, готові, так? Я ставлю на голосування повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів (8370). Прошу проголосувати і підтримати. Пане Віктор, ми рахуємо кожен голос, будь ласка, Євгеній! Голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо "за" злагоджено, відповідально.

Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. І це не дасть честі ні українському парламенту, ні українському євроатлантичному напряму. Тому я прошу зараз, я зачитаю ще раз по фракціям. Голови фракцій, подивіться, щоби ніхто не виходив, а навпаки, запросіть усіх у зал. Отже, запросіть усіх депутатів у зал, подивіться, хто є в кулуарах. Від фракцій подивіться, хто є в кулуарах, і запросіть в зал. І я зачитаю по фракціях ще раз: "Блок Петра Порошенка" – 80, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 11, Радикальна партія – 18, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 9 і позафракційні – 20. І, будь ласка, не виходьте із залу. Навпаки, займіть робочі місця.

Отже, колеги, безпековий блок питань, і всі мають бути на робочих місцях після розгляду. Прошу приготуватися. Я нагадую, що я поставлю ще раз пропозицію повернутися, а потім ми перейдемо до прийняття вже рішення. Тому я прошу під час голосування бути на робочих місцях. Ми кожен голос рахуємо. Тому, будь ласка, зараз всі змобілізуйтесь. І я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів (8370). Перше голосування, я нагадую, буде за повернення, а друге вже буде за основу. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати. Кожен голос має значення, прошу проголосувати. Голосуємо! Голосуємо, колеги. Уважно беріть участь у голосуванні. За-236 Повернулись. І тепер я ставлю проект Закону 8370 за основу. Прошу голосувати і прошу підтримати, за основу. Голосуємо. За-236 Рішення прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (6777). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, уважно, за скорочену. За-166 Рішення прийняте. Запрошую до доповіді першого заступника голови Державної прикордонної служби Серватюка Василя Миколайовича.

Метою прийняття даного закону є створення належних умов для інженерно-технічного облаштування на всій ділянці державного кордону, в тому числі з країною-агресором. На сьогодні договорами із суміжними державами визначено лише смугу завширшки по два з половиною метри від прикордонних знаків у бік суміжної держави. При цьому жодним нормативно-правовим актом не визначено розміри земельних ділянок, які повинні надаватись органам Державної прикордонної служби для облаштування інженерних споруд. У той же час в країнах Європейського Союзу дане питання врегульовано, законодавчо закріплено безкоштовне виділення необхідної площі. Для належного забезпечення режиму кордону та прикордонного режиму призначені контрольно-слідові смуги, протитранспортні рови, рокадні дороги, загородження, просіки та інші об'єкти. розпайовані та надані у приватну власність землі вздовж державного кордону досить часто використовуються для накопичення і контрабанди товарів, наркотиків та переправлення незаконних мігрантів. Щоб потрапити на такі ділянки, прикордонникам необхідно мати дозвіл власника або судове рішення. Це вимагає часу. Лише на кордоні з Росією, де на сьогодні агресор сконцентрував велику кількість військ та активно проводить інженерні роботи,

на розгляд Верховної Ради. Внесення змін до Земельного і Водного кодексів та Закону про державний кордон передбачає визначення розмірів земельних ділянок, звільнення прикордонного відомства від відшкодування втрат. Шановні народні депутати, набрання чинності закону створить умови для належного забезпечення дотримання режиму кордону, прикордонного режиму, формування рубежів охорони Дякую вам. секретаря комітету Вінника Івана Юлійовича. І прошу лаконічно. Наголошую, колеги, я намагаюся, щоб ми ще до перерви включили у порядок денний сесії питання, які є в блоці включення в порядок денний сесії. І нам треба більш інтенсивно працювати. Будь ласка, пане Іване. Колеги, я знову ж таки нагадаю про минулий пленарний тиждень, коли ми прийняли дуже важливий акт про прилеглу зону і розширили функціонал і повноваження прикордонної служби Морської охорони в наших водах, в Азовському і Чорному морях, надали їм дійових інструментів, включно застосування можливості зброї по відношенню до порушників, до осіб, яких треба притягувати до відповідальності, тощо. Цей проект покликаний, в принципі, дещо для іншої мети, але він, власне, розмежовує, продовжує розмежовувати Україну від держави-агресора - Російської Федерації. Питання демаркації, облаштування кордону з Російською Федерацією, зокрема загальна протяжність якого сягає більше 2 тисяч кілометрів, є питання нагальне. Воно не тільки вирішує наші питання національної безпеки, воно має досить велике ідеологічне значення, тому що Путін, коли буде літаком облітати свої так звані владения, він буде бачити, що Україна відділена від нього навіть вже фізично відповідними протитанковими ровами, рокадними дорогами, слідополосами і відповідними парканами, які облаштовані надсучасними технічними засобами, які виявляють відповідних порушників і можуть давати команду на застосування сили підрозділами, які забезпечують режим державного кордону. Для облаштування потрібна смуга в 50 метрів. Комітет, до речі, під час доопрацювання, під час робочої групи на комітеті запропонував цю смугу обмежити до 50 метрів, тому що в тексті законопроекту, який роздано вам до першого читання мова йде про більш ніж 50 метрів, що носить однозначність… неоднозначність і невизначеність в цьому процесі. Тому в порядку 114-ї Регламенту в першому читанні і за основу прошу проголосувати Постанову про прийняття в першому читанні з відповідною зміною до пункту 1 частини… вибачаюся, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу із врахуванням пропозицій про заміну слів "не менше ніж" словом "до". Мова йде про відстань завширшки цієї полоси в 50 метрів. Прошу проголосувати за основу і відправити в комітет на друге читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис на виступи. Від "Блоку Петра Порошенка" Курило Віталій Семенович. Шановні народні депутати! Шановні телеглядачі! "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати даний законопроект, тому що це дійсно необхідно для збереження нашого кордону, для того щоб ворог не проникав на нашу на нашу територію. Однак є і ряд запитань до того, що робиться під час побудови цієї стіни в даний момент. В мене, наприклад, в окрузі це декілька районів попало під цю стіну: Троїцький район Луганської області, Білокуракинський район Луганської області, де вже почалися роботи. І під час проведення цих робіт маса порушень відбувається, особливо з землею, коли у людей, на людських паях проходить ця стіна. Людям вже по 2 роки ніхто не компенсовує ті землі, які в них держава вилучила. Жодного документа не зроблено з цього приводу. І люди не знають, як відбудеться процес компенсації приватної землі, яка вилучена з обігу. Крім того, під час проходження цієї стіни, дуже багато, скажемо так, недбалостей, коли відступають від кордону більше 50 метрів і ці землі просто залишаються нічийними. Ми втрачаємо українську землю, яка не обробляється і на якій немає фактично нічого. А це прекрасні чорноземи. Це ми втрачаємо десятки, сотні, а то й тисячі гектар, якщо взяти весь кордон. Тому хотілося б, щоб в цій справі навели лад. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Бондар Михайло Леонтійович. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ. Передайте, будь ласка, Вікторії Сюмар. 11:39:31 СЮМАР В.П. Добрий день, шановні колеги! Дуже соромно, що на четвертому році війни з Російською Федерацією ми фактично не маємо до кінця визначеного кордону із державою-агресором, і це реальний факт. Є цілі селища і міста, про які говорив колега Курило, де кордон проходить посередині між цими фактично селищами. Натомість, замість того, аби облаштувати і завершити процес демаркації державного кордону, ми зробили з цього політичний процес по знищенню одного із політиків. Ви знаєте, що таке проект "Стіна". Ви дуже добре, тут всі фахівці і всі чудово розуміють, що насправді стіна будується, та стіна, яка потрібна прикордонникам реально. Замість цього використовуються якісь ефемерні поняття, щоби показати, що насправді хтось там щось роздерибанив. Тому цей процес треба завершувати, очевидно, до кінця.

Тут написано, що це не лягає на людей. Але питання, чи це будуть робити органи місцевого самоврядування, в який спосіб, який порядок повернення, власне кажучи, цим людям цих земель, які у них будуть забрані? І головне, і ключове завдання української дипломатії провести нарешті демаркацію, а прикордонникам завершити будівництво тих споруд, які є стіною. Да, це певний рівень ровів і інших видів споруд, які фактично дають нам можливість стежити і відстежувати порушення державного кордону України. Дякую. Дякую. Від "Самопомочі" Пастух Тарас Тимофійович. можуть прочитати лише саму назву закону і вже по цьому базувати основні свої тези з приводу підтримки особистої і переконання інших депутатів, голосувати чи не голосувати за даний законопроект. Я б вас попросив просто-напросто взяти відкрити його і почитати, і тоді ви зрозумієте про те, що сьогодні в цьому законопроекті мова йде не про Російську Федерацію і не про кордон з Російською Федерацією, а мова йде про

державних потреб землю в людей, яка вже є у приватній власності, і є прописана процедура компенсації за таку землю або іншою землею, або грошова компенсація. Цей закон, він повертає нас частково до радянської влади, він говорить про те, що в людей потрібно забрати без рішення суду їхню землю, а яким чином це буде компенсуватися, жодного слова в цьому законі, на жаль, не передбачено. Сьогодні навіть, коли пропозиція секретаря Комітету нацбезпеки і оборони звучить про те, що потрібно обмежити до 50 метрів, як в деяких моментах і 50 метрів забагато, а в деяких, напевно, 50 може бути і замало. І тому і для прикордонників це не буде вирішенням питання. Тому пропозиція повернути цей законопроект в комітет на доопрацювання і вже після доопрацьований… Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ, через дві хвилини ми будемо переходити до прийняття рішення. Тому я прошу голів фракцій запросити всіх народних депутатів в зал. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Секретаріат Верховної Ради, прошу зробити оголошення для депутатів. До слова запрошується від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. Для мене, для нашої команди, для кожного українця державний кордон священний, як Герб, як Гімн, як Прапор, як українська церква і українська мова. І саме тому наша команда робила все для того, щоб в законодавчому полі дати додаткові можливості нашим прикордонникам захищати кордон. Тим більше, що захист кордону – занадто дорого ми платимо за захист нашого кордону від агресора. За роки російської агресії 70 прикордонників загинуло, понад 500 отримали поранення. Прикордонники платять своїм життям і здоров'ям, захищаючи кордони нашої країни. Саме тому ми засуджували категорично прорив кордону на заході країни, коли цирки тут у нас їздили-куралєсили. І деякі місцеві політики для того, щоб отримати рейтинг, брали, українські політики, проривали український кордон на заході. Чим ви відрізняєтесь від "ватників", які проривали кордони на сході: на Донеччині і на Луганщині? Ніхто, ніякі політичні дивіденди, ніякі політичні амбіції не можуть бути підставою для того, щоб проривати кордони і бити прикордонників і знущатись, принижувати їх. Саме тому ми і підтримали криміналізацію прориву кордону, щоб кожен, хто посягає на український кордон, у тюрмі сидів. Саме тому ми дали прикордонникам право ведення оперативно-розшукової діяльності, щоб вони були більш ефективнішими для захисту кордону. Ми голосували за збільшення зарплат прикордонникам, щоб вони за свою важку, важливу роботу отримували достойну зарплату. Ми проголосуємо і за цей закон, який дасть можливість країні мати кордон на замку. Від роботи прикордонників залежить життя, здоров'я українців, мирне небо, спокій в нашій оселі і в нашій країні. Підтримуємо наших славних прикордонників! Дякую, колеги. Отже, прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця. Виникло застереження під час обговорення. Для того, щоб зняти це застереження я ще дам одну хвилину секретарю комітету. Пане Тарасе… можливо, пан Іван переконає вас аргументами, бо без ваших голосів ми не здобудемо більшості. Одна хвилина. І прошу займати робочі місця. Будь ласка, Іване, одне хвилина. Час йде, Іване. Колеги, я уважно слухав виступи. Перше. Багато хто критикує: чому тільки зараз? Хочу нагадати, що цьому проекті вже скоро буде півтора роки як, і ми ніяк не домовимося, як ми будемо все ж таки його облаштовувати. Тому давайте відповідально поставимося і за основу все ж таки сьогодні його проголосуємо, щоб потім не запитувати, чому так довго. Друге. Це, дійсно, не тільки про кордон з Російською Федерацією. Але пріоритети ми, безумовно, будемо розставляти з приводу того кордону, чий прикордонний режим суміжна держава не забезпечує, а навпаки вона робить порушення будь-яких міжнародних зобов'язань і здійснила факт збройної агресії проти України. Цей проект не про митні правила і не про протидію контрабанді, корупції, яка, на жаль, дійсно, існує на окремих ділянках. Водночас хотів би нагадати, якщо на місці того тунелю, який зараз там десь побудований в напрямах будь-якої країни, буде побудований інтелектуальний захист кордону у вигляді відповідних проектів: стіни, рокадних доріг, ровів тощо. Напевно, там тунелів вже не буде. Тому давайте за основу зараз проголосуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Займіть місця, зайдіть в зал, будь ласка, з лож. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (№6777) з врахуванням пропозиції комітету про заміну слів "не менше ніж" словом "до" у пункті 3 цього проекту і з пропозицією, щоби до другого читання комітету дати відповідь в питанні компенсації ділянок, які знаходяться в приватній власності – те, що озвучили під час обговорення. Ось із такою пропозицією за основу, за основу прошу голосувати, прошу підтримати. Підтримаємо українських прикордонників, голосуємо. За-227 Рішення прийнято. І, колеги, наступний. Я пропоную дуже інтенсивно. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів (9285). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо.

Рішення прийнято. Запрошую до доповіді секретаря комітету Вінника Івана Юлійовича. І, пане Іване, прошу вас дуже лаконічно. Колеги, і прошу всіх бути в залі, після розгляду цього законопроекту буде блок включення в порядок денний сесії, де будуть і питання безпеки, і питання продовження мораторію на землю. Тому прошу усіх бути в залі і максимально лаконічно виступати по цьому проекту закону. Будь ласка, пане Іван. 11:50:04 ВІННИК І.Ю. Насправді це простий проект. Якщо говорити простою мовою, зводиться все до того, що ми перейменовуємо військові комісаріати на обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Таким чином, ми вносимо зміни в Закону України про житловий... в Житловий кодекс, "Про оборону України", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про військовий обов'язок і військову службу" та інше. має досить великий обсяг, але зміст один-єдиний: ми перейменовуємо, ми вичищаємо радянський рудимент - назву "військовий комісаріат", ми називаємо належним натівським словом, працює в розвинутих країнах. Це буде територіальний центр комплектації та соціальної підтримки. Зверну увагу, колеги. Я хотів би подякувати, зокрема, за підтримку, до речі, під час розгляду бюджету на 2019 рік, виділення понад півмільярда гривень на реалізацію цієї програми. Ми будемо мати, дійсно, не радянські військові комісаріати, ми будемо мати сучасні центри комплектації і соціальної підтримки. Вони будуть належним чином виглядати, облаштовані, будуть мати обладнання, інформаційну систему тощо. Тому, щоб не гаяти час, цей виступ буде як від автора і від комітету. Комітет за основу пропонує цей проект прийняти. Якщо Регламент дозволяє, то давайте рухатися далі. Прошу прийняти за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатися на виступи. І, колеги, максимально лаконічно – велике прохання під час обговорення. Будь ласка. Отже, від "Блоку Петра Порошенка" Дехтярчук Олександр. Олександр Дехтярчук, 154 виборчий округ. Шановне товариство, законопроект надзвичайно важливий. На практиці переконався на своєму виборчому окрузі, оглянувши ситуацію, в якій перебувають колишні військкомати, які ми зараз хочемо не просто перейменувати, а дати їм абсолютно нові логічні функції. Також хотів би звернути увагу на необхідність забезпечення військкоматів приміщеннями, адже був час, коли руйнувалася не лише армія, а й військкомати. Власне, чимало приміщень на окрузі було продано, і на сьогоднішній день ряд військкоматів перебував у пристосованих приміщеннях. Хотів би наголосити на тому, що серед нових функцій, які будуть виконувати центри, це є взаємодія із сім'ями загиблих, допомога, у тому числі і психологічна атовцям. Пропоную всім об'єднатися і голосувати за даний законопроект. Він дійсно необхідний і відповідає реаліям часу. Дякую. Через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Після того, нагадую, буде включення у порядок денний сесії. Тому нам потрібна буде повна мобілізація залу. Зараз заключний виступ - Река Андрій Олександрович від "Народного фронту", і переходимо до прийняття рішення. Запросіть, колеги,

Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх повернутися в зал із лож урядових і гостьових. І, голови фракцій, будь ласка… Будь ласка, заходьте в зал, колеги. Пані Тетяно, ми вже голосуємо! Не відволікайте народних депутатів! Поверніться в зал. Готові, так? Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів (№9285) за основу. За пропозицією комітету лишень за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! За основу, голосуємо. Я поставлю на повернення. Ви, будь ласка, запросіть у зал. Колеги, ми затягуємо час, даремно затягуємо час. Голови фракцій! Зараз я зачитаю по фракціях, щоби зорієнтувалися: "Блок Петра Порошенка" – 79, "Народний фронт" – 62, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 5, "Партія "Відродження" – 3. Колеги, підтримайте! З "Відродження", підтримайте, будь ласка! Позафракційні – 21. Отже, колеги, давайте змобілізуємося. Перше голосування – за повернення, а потім вже за основу. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 9285. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, злагоджено. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо за повернення.

Колеги, 8 голосів, це ми просто даремно затягуємо час. Подивіться, кого немає поруч, запросіть в зал. Колеги, прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів, хто в кулуарах, в зал. Колеги, подивіться, кого немає поруч і запросіть на робоче місце. Я зараз поставлю ще раз на голосування. Покажіть по фракціям. Я прошу всіх максимально змобілізуватися. Будь ласка, займайте робочі місця. Готові, так? Отже, кожен голос має вагу, тому уважно зараз прошу всіх голосувати. Перше голосування за повернення. Не відходіть від робочих місць, не виходіть з залу. Перше голосування за повернення. Я прошу підтримати повернення до проекту Закону 9285 і прошу проголосувати, колеги, кожного уважно проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

2 голоси, 2 голоси. Увага, давайте зараз змобілізуємося. Пані Оксана, пані Оксана, так, 2 голоси. Добре. Добре. Отже, 2 голоси. Я прошу змобілізуватися, підготуватись. Не виходіть з залу, навпаки – заходіть в зал. Отже, перше голосування – пропоную повернутися до проекту Закону 9285. Прошу проголосувати і підтримати, колеги. За повернення підтримайте, колеги, підтримайте, проголосуйте. Голосуємо! Прошу підтримати. Колеги, уважно, кожен голос має значення. Прошу всіх уважно голосувати. Повернулись. Тепер ставлю проект Закону 9285 за основу. За основу, кожен голос. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за основу. прошу підтримати. Голосуємо За-238 Рішення прийняте. І тепер, колеги, наступний розділ порядку денного: для включення до порядку денного сесії. І я продовжую засідання до цього блоку. У вас на руках усіх є роздані всі питання, які пропонується включити в порядок денний сесії. Перше з них: 9355 і 15 альтернативних. Це про проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Пропонується включити в порядок денний сесії, в четвер ми їх розглянемо. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. І всі альтернативні, і головний і всі альтернативні. За-216 Колеги, я ще раз поставлю. Тут є і всі альтернативні, можливо, не зрозуміли. Це питання, яке стосується продовження мораторію на продаж землі, 9355 і 15 альтернативних. Усі разом ставляться у включення в порядок денний сесії, і в четвер ми будемо їх розглядати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати. Цими законами врегульовується законодавчо продовження мораторію. раз поставлю, ще раз поставлю. По фракціям покажіть. Отже, колеги, я ставлю ще раз включення в порядок денний сесії 9355. Вони дадуть нам законодавчу базу, колеги. Не включивши, ми не створимо законодавчої бази. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний сесії 9355. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-235 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення (9364). Прошу проголосувати. Автор – Левченко. Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. За-124 Рішення не прийнято. Наступний. 9162 – проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку. Це прохання комітету Бакуменка. Про основні засади державної аграрної політики (9162) – включення в порядок денний сесії, аграрний блок. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати включення.

Рішення не прийнято. Отже, це… По фракціям, будь ласка. Це було аграрне питання. Зараз, колеги, у нас буде важливе питання блоку безпеки і оборони, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (9122). Колеги, у мене до всіх є велике прохання, до всіх, підтримати 9122 включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Сьогодні у нас блок безпеки, і ми сьогодні зможемо його прийняти. Підтримайте, колеги! Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо! Підтримуємо. 186. Проведіть консультації, а потім я поставлю ще раз. Проведіть консультації. наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я (№ 9075). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 173. Рішення не прийнято. Колеги, наступний. Я прошу вас уваги! Наступний – 9241. Це проект Закону про внесення змін до додатка 3 до Закону України про Державний бюджет України щодо фінансового забезпечення Конституційного Суду України. Хочу вам повідомити, що з самого ранку в залі у нас присутній суддя Конституційного Суду Мойсик, який був у цьому залі, розуміє, що таке депутатська робота, але сьогодні він надзвичайно просить усіх підтримати питання збільшення фінансування Конституційного Суду України. Давайте, колеги, підтримаємо незалежно від фракцій. Це є збільшення фінансування Конституційного Суду, який ми недавно доукомплектували, який має можливість діяти ефективно. Я прошу підтримати включення у порядок денний сесії для прийняття рішення 9241. Прошу проголосувати, колеги, Прошу підтримати. Голосуємо! Підтримаємо Мойсика. Колеги, підтримайте Конституційний Суд. Голосуємо! Голосуємо! Колеги, я ще раз вас попрошу, я не розумію цієї логіки. Це державний орган, в якому після обрання ще двох кандидатів, ми не можемо збільшити фінансування у зв'язку з його комплектацією і роботою в повному комплектуванні. Я дуже прошу, колеги, це відповідальна позиція, прошу підтримати. Це є нечесно і несправедливо не підтримати. Я прошу усіх проголосувати і підтримати включення в порядок денний сесії і для прийняття рішення 9241, колеги. І уважно, займіть робочі місця. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Для повноцінного функціонування Конституційного Суду. Голосуємо. За-196 Рішення не прийняте. Поговоріть. Наступний, фактично ідентичний: 9395. Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Ідентичний, тільки депутатський. Прошу голосувати. За-159 Рішення не прийняте. Наступний – 9406: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги. Проект народного депутата Андрієвського (9406), включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-176 Рішення не прийняте. Наступний – 9329: проект Постанови про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 19-го року. Колеги, мені видається, усі зацікавлені в тому, щоб цей проект закону був включений в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 9329. Комітет інформаційної політики рекомендує його включити в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Не встигли. Колеги, я поставлю ще раз. Я прошу усіх під час голосування бути на робочих місцях. Будь ласка, я ще раз ставлю включення в порядок денний сесії проекту Постанови 9329. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Голосуємо уважно і відповідально. За-232 Рішення прийняте. І наступний – це заключний в цьому блоці: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо посилення інформаційної безпеки та протидії державі-агресору в інформаційній сфері (9068). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо. Це інформаційна безпека країни. Прошу голосувати. Колеги, я ще раз поставлю цей Закон "Про телебачення і радіомовлення" щодо посилення інформаційної безпеки і протидії державі-агресору в інформаційній сфері (9068). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати. Голосуємо.

поставлю. Ще раз поставлю, третій раз. По фракціям, покажіть. будь ласка. По фракціям. Давайте, колеги, ще раз змоблізуємося. І я ставлю пропозицію, щоб проект Закону 9068 ми включили в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати, голосуємо. Колеги, підтримаємо інформаційну безпеку нашої держави. Прошу всіх проголосувати і підтримати. За-211 І, колеги, є прохання, дуже велике прохання від Комітету з питань безпеки і оборони, щоб ще раз поставити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення (9122). Отже, колеги, 9122 – включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Наші закордонні партнери, партнери по НАТО просять нас підтримати цей проект Закону 9122. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення, голосуємо.

з того приводу немає у нас в залі спільної позиції, ми пройшли блок включення в порядок денний сесії, ряд законопроектів були включені, з чим я вітаю авторів. Зараз я оголошую перерву на 30 хвилин, до 12:42. І наступним нашим питанням, яке стоїть в порядку денному, це буде Закон України "Про приватну детективну діяльність". Отже, відразу після перерви ми перейдемо до наступного питання порядку денного: шановні колеги і не шановні представники "п'ятої колони" Кремля! Хотів би сьогодні донести до вас інформацію про кума Путіна, який вільно почуває себе в Україні. Саме цікаве, що він користується покровительством не лише свого кума Путіна в Росії, але, прикро, що ще і української влади. "Народний фронт" неодноразово звертався до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України, до інших органів по боротьбі і відстоюванні незалежності України, з тим щоб вони розслідували діяльність Медведчука в Україні. Але цікаво, що жодних реакцій немає, жодних порушень кримінальних справ, жодних розслідувань немає. А я хотів тоді просвітити людей, хто ж такий Медведчук. А Медведчук – це людина, яка має відношення до тіньового контрабандного бізнесу нафтопродуктами. А Медведчук – це людина, яка впливає на телеканали "112" та NewsOne, які відверто ретранслюють кремлівські темники, а прикриваються поняттям свободи слова. А Медведчук – це людина, яка формує прокремлівські політичні партії в Україні, які будуть йти на вибори в наступному році в парламент, які спокійно тут сидять. А Медведчук – це не просто кум Путіна, Медведчука його кум Путін розглядає як свого майбутнього намісника в Україні. Пам'ятаєте, як це було в Україні в 40-х роках? Медведчук – це не людина, яка відповідає за звільнення заручників, а яка захоплює заручників. В США скритих агентів Кремля вже притягують до кримінальної відповідальності і вони відбувають тюремні строки. А у нас відкритий агент, кум Путіна, вільно пересувається територією України, займається бізнесом в Україні, скуповує засоби масової інформації та намагається брати участь у наступних виборах до Верховної Ради. Тому фракція "Народного фронту" була ініціатором Постанови Верховної Ради щодо створення Тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів втручання у виборчий політичний процес та інформаційний простір в Україні Російською Федерацією та громадянами України, пов'язаних з владою держави-агресора, зокрема Медведчука Віктора Володимировича, 54-го року народження, та інших. Ми вимагаємо створення цієї комісії. Я надіслав листи до всіх голів фракцій і тепер чекаю ваші пропозиції щодо членів у цю комісію. І це буде показово, хто тут за незалежність України, а хто є прихильниками Путіна і його прокремлівських сил. Медведчук – це лідер повзучого кремлівського перевороту, який ми не маємо допустити в нашій державі. Через таких, як Медведчук, Росія буде намагатися підривати українську державу та втручатися у виборчий процес та політичні процеси в Україні. до президентських виборів лишилось 3 місяці. І ми повинні зробити все, і створити тимчасову слідчу комісію, адже в реаліях, коли держава не реагує і державні органи не реагують на це, ми як депутати повинні це зробити. І ще раз до цих агентів Кремля: ви можете зривати плакати, можете розказувати, що Медведчук проукраїнський чи за ним "Український вибір" – це кум Путіна і представник держави-агресора, і ця слідча комісія повинна в цьому розібратися. Дякую. Шановні колеги, отже, у нас дві фракції, які взяли перерву, замінили її на заяву. І ми продовжуємо зараз, після оголошення заяви представниками "Народного фронту", ми продовжуємо зараз засідання Верховної Ради України. І зараз у порядку денному для повторного розгляду з пропозиціями Президента України Закон України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" (№ 3726). Президент наклав вето на цей законопроект. І тут ми маємо зараз спеціальну процедуру його розгляду. Зала має визначитися, чи подолати вето Президента, чи підтримати ті пропозиції, які Президент України Петро Порошенко надав для цього законопроекту. Слово для доповіді надається Представнику Президента України у Верховній Раді Луценко Ірині. Пані Ірино, запрошуємо вас, будь ласка, до слова. Прошу. Шановні колеги, прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2017 року Закон "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" (№3726) не може бути підписаний Президентом України, виходячи з такого. По-перше, відповідно до закону, що надійшов на підпис, Міністерство юстиції України наділяється рядом повноважень щодо забезпечення та організації здійснення приватної детективної діяльності. Разом з тим, беручи до уваги задекларовану у відповідному законі мету такої діяльності та характер послуг, що можуть надаватися її суб'єктам, згадані вище повноваження відповідають напрямкам діяльності не Міністерства юстиції, як задекларовано в даному законі, а Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. По-друге, в законі відсутня чітка конкретизація відомостей, які дозволяється збирати та досліджувати суб'єктам приватної детективної діяльності, що фактично допускає збирання ними доказів для розгляду справ і у кримінальному судочинстві. Зазначене не узгоджується з нормами кримінально-процесуального законодавства, якими визначено чіткий перелік і процедура і процедура і порядок збору відповідних доказів та перелік суб'єктів, які можуть це здійснювати. По-третє, передбачене законом право суб'єктів приватної детективної діяльності здійснювати зовнішнє спостереження не кореспондується із визначеною цим же законом забороною вказаним суб'єктам проводити оперативно-розшукові заходи, які, зокрема, належать до виключної компетенції оперативних підрозділів. Також слід зазначити, що пропонована даним законом класифікація інформації з обмеженим доступом: комерційна, промислова, професійна таємниця – не узгоджується з положеннями чинного законодавства у відповідній сфері, згідно з якими до інформації з обмеженим доступом належить конференційна, таємна та службова інформація. Крім того, законом не визначено розмір плати за видачу свідоцтва для зайняття приватною детективною діяльністю, необхідність одержання якого ним передбачена, що в свою чергу не відповідає нормам Закону "Про адміністративні послуги". З огляду на зазначене, Президент України наголошує на необхідності узгодження положень Закону "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" з нормами Конституції та інших базових законодавчих актів у відповідних сферах правового регулювання. З огляду на зазначене, прошу підтримати пропозиції Президента України та доопрацювати даний закон з урахуванням висловлених зауважень. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, залишайтеся на своєму місці. І прошу провести запис для відповідей на запитання.

Запитань немає до доповідача. Дякую доповідачу за доповідь. Прошу вас зайняти своє місце. І зараз я запрошую до співдоповіді... запрошую до співдоповіді від Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності народного депутата Паламарчука.

2017 року. Зазначеним законом встановлені загальні правові засади, організація і права детективної (розшукової) діяльності в Україні, а також регламентуються: види та правовий статус суб'єктів такої діяльності; процедура видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльності; види детективних послуг, що можуть надаватися суб'єктам приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов'язки таких суб'єктів тощо. Президент України не підписав даний закон, застосувавши до нього право вето, і 6 червня 2017 року повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями для повторного розгляду. Комітет розглянув на своєму засіданні пропозиції Президента та з метою збереження закону вирішив погодитись зі всіма пропозиціями Президента. Таким чином, порівняльна таблиця містить 21 пропозицію Президента України, які пропонується врахувати повністю. Крім того, з метою часткового врахування зауважень Головного юридичного управління пропонується усунути деякі неузгодженості шляхом вилучення слів, які не несуть відповідного смислового навантаження. Зокрема, під стенограму зазначу, що пропонується вилучити: у частині шостій статті 7 закону слова "за адресою робочого місця"; у частині першій статті 10 закону слова "що віддав свій доступ і право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю". Таким чином, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти Закон України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" в цілому з урахуванням пропозицій Президента України. Прошу підтримати з пропозиціями комітету та техніко-юридичними правками. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Якщо є запитання до співдоповідача, я прошу народних депутатів записатися. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Третьякова. Знімає питання. Дякую.

Отже, колеги, ми завершили виступи доповідача, співдоповідача. Зараз буде обговорення від фракцій. Хто має намір взяти участь в обговоренні, прошу записатись. мені звертаються автори законопроекту, що не так багато людей. Тому я звертаюсь до голів фракцій: обговорення буде тривати хвилин 10-15, навіть 10 хвилин, будь ласка, змобілізуйте максимально людей в залі, запросіть у зал. І прошу взяти участь в обговоренні. Отже, колеги, прошу провести запис на обговорення: два – за, два – проти. Прошу провести запис на обговорення і прошу взяти участь в обговоренні, будь ласка. Від "Народного фронту", будь ласка, Андрій Тетерук. Андрій Тетерук, "Народний фронт". Я зараз звертаюсь до всіх колег народних депутатів, які зараз присутні в парламенті. Над цим законопроектом ми працювали більше двох років, і він дає можливість відкрити в Україні десятки тисяч робочих місць і започатковує професію приватного детектива і можливість надання послуг українським підприємствам і фізичним особам. Такою можливістю користується більше ста країн світу. І зараз зруйнувати наше голосування, яке ми вже провели, успішне і завалити його на останньому етапі було б дуже погано для парламентаризму, і зупинити величезний обсяг роботи, який ми разом з вами зробили. Тому я дуже прошу і звертаюсь до шановних голів фракцій організувати присутність народних депутатів і підтвердити в 226 голосів наше останнє рішення. Я пропоную всім підтримати ті пропозиції, які надіслав Президент України, прийняти цей законопроект і запровадити професію приватного детектива в Україні. Це значно посилить в тому числі і сектор безпеки, в тому числі і роботу правоохоронних органів, і значно розвантажить наших слідчих щодо повсякденних справ, якими завалюють громадяни України їх і не дають займатися справді серйозними речами. Тому я прошу всіх повернутися в сесійну залу і проголосувати за цей законопроект. Дякую всім за увагу. Дякую вам, колеги. І я прошу, пане Андрію, вас звернути увагу, що небагато є з фракції, і максимально повідомити членів фракції, щоб прибули в зал. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується… Від "Блоку Петра Порошенка", Артур, хто від вас буде виступати? Микола Паламарчук, будь ласка, 3 хвилини. Шановні колеги, друзі, цей, такий законопроект у всіх європейських державах. Цей законопроект дасть можливість, по-перше, залучити гроші в державний бюджет. Друге – дасть можливість всім тим, хто вміє працювати, допомогти органам внутрішніх справ, а сьогодні - поліції України, розкривати злочини. Третє – цей законопроект дасть можливість утримувати не тільки себе, а свої сім'ї тим, хто вміє це робити. Четверте, що дуже важливо, цей проект дасть імпульс про те, що ми ідемо в Європу і ми так же створюємо альтернативу правоохоронній системі для для того, щоб люди могли розкривати злочини. Хотів би також сказати про те, що цей законопроект, він вже вноситься четвертий раз в зал, четвертий раз, і в четвертий раз ми його відправляємо. Ми не можемо не прийняти даний законопроект, тому що що цього законопроекту ждуть ті тисячі людей, які пішли з системи і вміють, і знають, як це робити, і хочуть забезпечити безпеку наших мирних громадян, ті люди, які чекають від нас цього законопроекту. Більше того, я хочу сказати, що Асоціація якраз приватних детективів написала багато нам звернень і листів про те, що треба підтримувати законопроект. Більше того, і сьогодні працюють якраз приватні детективи, але працюють без закону. Тому я закликаю всіх, прошу всіх визначитися і проголосувати за такий необхідний законопроект для нашої держави, для наших громадян. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії до слова запрошується... Хто від Радикальної партії, Олег Валерійович, хто від вас виступає? Олег Валерійович Ляшко, будь ласка, від Радикальної партії. Приготуватись від "Батьківщини". Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу сказати те, що очевидно для кожного українця: сьогодні повний бардак і беспрєдєл в країні. Жодна людина в Україні не захищена. Людей грабують, бабусі виходять з магазина з пакетом молока – нападають бандити, видирають той пакет молока з рук. Залазять по хатах, не дивляться, хто там живе, чи проста людина, чи не проста людина. Повний беспрєдєл! Де влада, я питаю?! От, ви сидите всі задоволені, на кого не подивишся – всім хорошо живеться. Вийдіть до народу, подивіться, як живеться! я недавно, був кілька днів тому в Перехрестівці на Сумщині, Липоводолинський район. Науково-дослідне господарство "Надія" 100 років існує корів тримають, робочі місця людям дають – роками не можуть отримати державні акти на землю! Тому що поклали око на кілька тисяч гектарів землі, які обробляє це господарство. місцевий кадастр хоче роздерибанити цю землю. І всі знають, що беруть хабарі. Я питаю: де влада?! Якщо всі знають, в Роменському районі, мені кажуть, що кадастри беруть хабарі, в Липоводолинському районі, мені кажуть, беруть хабарі. Так а де влада, якщо всі знають, що беруть хабарі і хабарника не саджають у тюрму?! Чому люди роками не можуть оформити землю?! Чому простих українців ніхто не захищає?! Де обіцяна Президентом Порошенком судова реформа? Он вам результати судової реформи. Черкаський суд недавно випустив убивцю журналіста, замовника. Аналогічне рішення прийняв Кіровоградський суд. Поліцейські затримали замовника вбивства (дякую поліцейським), а реформований Порошенком суд випустив. От вам і всі результати реформ! Саме тому команда Радикальної партії не голосувала за жоден законопроект, ініційований Президентом Порошенком, щодо так званої судової реформи. Тому що для мене було очевидно з самого початку, що мета Порошенка не повернення справедливості у судову владу, а узурпація судової влади. Тому реальна судова реформа, реальна боротьба з корупцією, реальна боротьба за справедливість – це віддати українцям право обирати суддів, щоб суддів не призначали по кабінетах за хабарі, щоб потім ці продажні пройдисвіти у мантіях не випускали замовників вбивць, і замовники вбивць сидять під домашнім арештом, рябчиків жують і ананаси. У мене вбивці і замовники у тюрмі все життя сидітимуть і ті, хто грабує українців. Я поверну українцям право обирати суддів, заберу його у корупціонерів. Я поверну країні спокій, захист українців і впевненість у рідній країні. От що треба робить для країни, а не та профанація, якою займається нинішня влада. Колеги, через 5 хвилин відбудеться голосування. Я звертаюсь і до голів фракцій, до авторів законопроекту максимально змобілізувати зал, через 5 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Секретаріат Верховної Ради теж прошу повідомити народних депутатів, що через 5 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх заходити у зал. Від фракції "Батьківщина" запрошую до виступу Сергія Євтушка. Дякую, пане Голово. Євтушок, "Батьківщина", Рівненщина. Шановні колеги, що передбачає нині законопроект, який ми розглядаємо? Це можливість для того, аби швидше, оперативніше розкривати злочини, долучити до них тих людей, які не в системі МВС. Тобто це ті люди, які, можливо, мають колосальний досвід роботи, але вже перебувають на заслуженому відпочинку. Це ті люди, які мають навички, ті люди, які працювали оперативно з розкриттями злочинів. Тому, я вважаю, ми маємо підтримати даний законопроект. Але в той же час хочу привернути увагу. На Рівненщині в місті Сарни буквально декілька тижнів тому відомий підприємець пані Тамара Лінива, яка здійснює підприємницьку діяльність уже дуже давно, в її ж помешканні в балаклавах троє чоловік дуже жорстоко побили, побили не руками – взагалі як можна думати, щоб чоловіки били жінку? – а побили навіть бітами. До сьогоднішнього дня, на жаль, наші правоохоронці не можуть встановити, хто це, з якою метою це було зроблено. Це жахливий випадок, оскільки ми нині розуміємо, що на її місці може опинитися будь-яка інша людина, будь-який інший підприємець. Тому наше завдання зараз - всіляко допомогти дати можливість їм саме через такі законопроекти розкрити, оперативно розкрити такі тяжкі злочини, притягнути до відповідальності до затримання, арешту саме таких бандитів. Я також хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, до міських голів, які мають зробити так, аби в їхніх містах, селах, селищах було безпечно жити. Безпечно жити - це можливість встановити в їхніх населених пунктах, в яких вони здійснюють управління, встановити програми "Безпечне місто" через додаткове встановлення камер відеоспостереження, що дасть можливість нашим силовиками, представникам внутрішніх справ швидко, оперативно розкривати злочини. Тому закликаю весь сесійний зал сконцентруватися на даному законопроекті, дати максимально можливі голоси і дати можливість уже підписати законопроект Голові Верховної Ради та Президенту, аби він став уже нормативно-правовим актом та був імплементований в нашому суспільстві. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, всі бажаючі від фракцій виступили, колеги. Зараз від доповідача заключне слово 3 хвилини, Луценко Ірина Степанівна. І це заключний виступ, після якого ми переходимо до голосування. Авторів і членів комітету я прошу допомогти змобілізувати людей в залі. Через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, Ірина Степанівна. 13:09:16 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, я би дуже хотіла, щоб ви підійшли дуже вдумчиво і збалансовано до прийняття рішення по цьому законопроекту. 700 тисяч силовиків, які залишилися зараз без роботи – чи люстрацію пройшли, чи вийшли на пенсію, – які могли б надати допомогу тим силовим структурам, які говорили наші колеги і з "Батьківщини", і говорив лідер Радикальної фракції Олег Ляшко. давайте пам'ятати про те, про що наголошує Президент країни. Так, ми маємо дати нашим громадянам додаткові можливості захисту. Але Президент як гарант Конституції, вказує нам в своєму вето про те, що він є гарантом додержання прав і свобод громадянина і навіть гарантує їм право невтручання в їхнє приватне життя. На чому наголосив Президент України? На тому, що цей законопроект має бути збалансований. В чому його збалансування? Він має бути, в першу чергу, передбачено вичерпний перелік повноважень приватних детективів. Те, що належить до повноважень Національної поліції жодним чином не має пересікатися з повноваженнями приватних детективів. Наступне. Запобіжники, спрямовані на захист громадян від можливих зловживань приватними детективами їхніми повноваженнями. Належну відповідальність за можливу дискредитацію приватними детективами громадян України. Належний захист комерційної таємниці та захист від промислового шпіонажу, щоб під маркою цього не витягували комерційну інформацію, а потім нею не зловживали. А також забезпечення безпеки клієнтів, на цьому наголошує Президент як гарант Конституції, що цей закон має бути збалансований, відповідати нормам Конституції захищати громадян від від додаткового втручання в їхнє приватне життя, а також відповідати нормам чинного законодавства. Ми і так говоримо багато про те, що у нас багато силовиків в державі, і тепер хочемо забезпечити роботою ще 700 тисяч силовиків бувших, надавши їм такі розмиті повноваження. Будьте уважні, голосуючи за цей законопроект. Дякую. Дякую. Отже, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал, повернутися з лож і гостьових, і урядових і зайняти робочі місця. законопроект був підтриманий в залі, окрім того, комітет підтримує і ті пропозиції, які надав Президент. І тому, очевидно, він буде компромісним і консолідованим в залі, але необхідний вищий рівень мобілізації. Я прошу приготуватися до голосування. Нагадую, я буду ставити першим голосуванням прийняти в цілому з урахуванням пропозицій Президента України, і це фактично буде завершальний етап прийняття рішення. Я прошу зайняти всіх робочі місця. Я розумію, всі фракції підтримують? Отже, колеги, я ставлю на голосування Закон України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" з пропозиціями Президента України від 03.06.2017 року (№ 3726) з пропозицією прийняти в цілому. Заходіть в зал, не виходіть! Колеги, поверніться в зал, Сергій! В цілому з урахуванням пропозицій Президента України. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо.

по фракціям, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 60, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 5, "Самопоміч" – Радикальна партія – 10, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 17. Колеги, зараз я поставлю на повернення до цього голосування, прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. Прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до голосування за прийняття в цілому Закону України "Про приватну (детективну) розшукову діяльність" з пропозиціями Президента (3726). Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Прошу проголосувати.

колеги, наступна є пропозиція: в комітет на доопрацювання. Давайте, можливо, ми навколо неї об'єднаємося? Ми можемо в комітет направити для доопрацювання. Давайте, колеги, я радився з юристами, ми маємо право в комітет на доопрацювання. Отже, я прошу, колеги, цю пропозицію підтримати, компромісну. Я прошу зайняти робочі місця. І ставлю на голосування пропозицію, щоб Закон України про приватну детективну діяльність (3726) ми направили в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримайте. За-170 Колеги, фактично у нас більше немає пропозицій. 56 голосів, не спрацювала картка. Добре, я поставлю пропозицію повернутись. Ще є пропозиція – подолання вето. Отже, колеги, я поставлю на повернення до цієї пропозиції, бо, каже Андрій Тетерук, що не спрацювала картка. Я сподіваюсь, що 56 голосів тут же додасться, я впевнений. Отже, колеги, обговорення вже завершено, зараз вже йде прийняття рішення. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до голосування за пропозицію направити в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати за повернення до розгляду. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 165, колеги, це надто великий розрив. Так, подивіться, я по фракціях зачитаю зараз вам. По фракціях, будь ласка: "Блок Петра Порошенка" – 63. Подивіться у залі є більше як 63, подивіться навколо. "Народний фронт" – 49, є більше ніж 49,

Я сподіваюся, що автори перевнесуть законопроект, бо фактично у нас вже немає механізмів і немає інших пропозицій щодо голосування. колеги, я змушений зараз повідомити, що Закон України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" відхилений. Я впевнений, що автори підготують і ми його перевнесемо, і на наступній сесії розглянемо. я сподіваюсь усі пропозиції будуть враховані. Але зараз Закон України 3726 відхилено. І ми переходимо до наступного питання порядку денного це проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 19-му році. Нам вкрай важливо прийняти його перед Новим роком, тут враховані пропозиції всіх фракцій. Я сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися навколо цього законопроекту. Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Проект Постанови 9234. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за скорочену. Підтримайте, колеги. За-134 Колеги, ну чому? Там нема багато тем для обговорення. Давайте я ще раз поставлю, колеги, і прошу всіх голосувати. Отже, прошу підтримати розгляд проекту Постанови 9234 за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати.

Колеги, я ще раз поставлю, але я хочу нагадати вам, що в нас зараз є три постанови, які є об'єднуючі. Це постанова про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв, а потім дві постанови, про які говорив Співаковський під час Погоджувальної ради. постанова про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв і потім Постанова Верховної Ради України про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів. Ми встигнемо їх пройти. Якщо підемо за повною процедурою, не встигнемо їх пройти. Колеги, я прошу всіх змобілізуватися і підтримати пропозицію, щоби проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Дякую. За-151 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Шановні колеги, комітет на своєму засіданні 17 жовтня 2018 року (протокол №79) розглянув питання щодо внесення на розгляд Верховної Ради України Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році. Проектом постанови визначається перелік найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які в 2019 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні. Комітет з питань культури і духовності прийняв рішення рекомендувати проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв в 2019 році прийняти за основу та в цілому. Пропоную від комітету під стенограму доповнити в хронологічному порядку додаток до проекту постанови абзацами наступному змісту. Розділ І: "400 років з дня постановки драми Якуба Ґаватовича "Трагедія, або Образ смерті пресвятого Іоанна Хрестителя", що фактично є датою започаткування українського театру в 1619 році; 350 років з дня започаткування гетьманської резиденції в місті Батурині." В розділі ІІ: "20 серпня – 135 років з дня народження Омеляна Ковча, церковного та громадського діяча, політв'язня нацистського режиму; 210 років з дня народження Миколи Васильовича Гоголя." Розділ ІV: "30 років з часу завершення радянської інтервенції в Афганістані, вшанування загиблих в Афганістані українців." Прошу проект постанови прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Дякую. Шановні колеги, прошу запросити в зал народних депутатів, прошу керівників фракцій, оскільки так багато людей підходить і просить вшанувати видатних українців – важливі події, які об'єднують нашу державу.

Шановні колеги, у нас не спрацювали картки? Шановні колеги, є бажання виступити у народного депутата Барни. Будь ласка. У нього картка не спрацювала. Прошу вас. Доброго дня! Шановні колеги, відзначення пам'ятних дат в історії України – це в першу чергу відновлення нашої історичної пам'яті до наших традицій, до нашого славного минулого і до наших героїв. І особливо стосується того, що наступний рік – відзначення 100-річчя славних подій Української Народної Республіки, 100-річчя, зокрема Чортківської офензиви, яка передбачена у відзначенні даного закону. Очевидно, нам усім потрібно повернутися до нашої історії і пам'ятними знаками, відзначенням цих подій на місцях, записами в підручниках історії, марками, монетами ми повинні назавжди врізати в пам'ять нашої нації, підростаючого покоління подвиг наших героїчних предків. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримує дану постанову, і просимо всіх проголосувати. Дякую. Дякую. І також не спрацювала кнопка позафракційної депутатки пані Ганни Гопко. Будь ласка, дві хвилини. Колеги від інших груп і фракцій, я прошу вас також подати сигнал, чия картка ще не спрацювала. І в "Батьківщини" не спрацювала картка, бачите? І, будь ласка, потім пан Крулько. А колег, які знаходяться зараз в кулуарах, ми просимо повертатися до сесійної зали, тому що… Від БПП вже був виступ. Тому що, тому що за чотири хвилини буде голосування. Будь ласка, пані Гопко, вам слово. Доброго дня, шановні колеги! Хочемо підтримати пана Миколу Княжицького і комітет і за те, що підготували важливу постанову, і принагідно, зважаючи після такої історичної події, як проведення Собору, і те, що ми маємо вже свою Українську помісну Церкву, наступним важливим кроком буде 22 січня, коли виповнюється 100 років з дня Акту Злуки, коли вперше з часів Київської Русі Велика Україна і Галичина об'єдналися в єдиній незалежній українській державі. і Адміністрацію Президента, і уряд, співголів оргкомітету на високому державному рівні запросити поважних іноземних гостей для того, щоб до 100-річчя Соборності ми на гідному державному рівні відзначили цю дату. Чому це важливо? Не тільки для історичної пам'яті, для єдності всередині країни, а також для міжнародної суб'єктності. Якщо ми подивимося, як 100 років недавно відзначали країни Балтії, Польща, Грузія, хотілося б, щоб ми також слідували цьому прикладу. Вважаю, що це свято – 100 років Соборності 22 січня, яке ми будемо відзначати, має стати справді загальнодержавним із запрошенням глав іноземних іноземних держав та урядів. І тому треба вже на належному рівні готувати ці заходи, не лише заходи за участі Президента, але так, щоб у кожній родині, в кожному містечку і селі ми чітко усвідомили, що ми горді власною державою після тих важливих історичних рішень. І після, звісно, Собору чекаємо 6 січня отримання Томосу і чекаємо інших нових історичних перемог для того, щоб втримати, примножити нашу державність. І закликаю всіх зараз приєднатися в зал для того, щоб проголосувати за цю важливу постанову. І також, колеги, дуже чекаю, що Закон про національну безпеку, пакет це реформа СБУ, реформа розвідки, парламентський комітет з нагляду – також буде внесено. І перед тим, як ми будемо голосувати триста голосів за зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО, ми також побачимо пакет законопроектів на реформу нацбезпеки. Дякую.

Безумовно, важливе питання, яке кожного року розглядає парламент і стосується відзначення пам'ятних дат. У наступному році буде відзначатися дві пам'ятні дати, на які особливо хотів би звернути увагу. 15 березня наступного року Україна відзначатиме 80-ліття створення Карпатської України. Це унікальна сторінка нашої історії, коли в Закарпатті, яке на той час було від'єднано, на жаль, від Великої України, була проголошена Карпатська Україна. В місті Хуст, звідки я походжу, відбувалося засідання Сейму Карпатської України, на якому був обраний Президент Августин Волошин, і саме тоді було визначено, що гімном Карпатської України є гімн "Ще не вмерла Україна", а прапором Карпатської України є синьо-жовтий стяг. Закарпаття завжди було українським і таким залишається, тому всі інсинуації на тему Закарпаття є просто абсолютною маніпуляцією і дійсно роботою спецслужб з Кремля. Надзвичайно важливо, щоб ми цю дату відзначили. Наступного року також відзначатиметься 100-ліття Гуцульської Республіки, яка також проголосила про те, що має бути возз'єднана з великою Україною. І я хотів би у зв'язку з цим сказати вдячність профільному комітету, який дослухався пропозицій народних депутатів і все-таки включив ці дві дати: 80-ліття Карпатської України і 100-ліття Гуцульської України у відзначення на державному рівні як пам'ятних дат. Фракція "Батьківщина" з цими поправками

Шановні колеги, наступного року у вересні виповнюється 125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка. У переліку пам'ятних дат, на жаль, цієї немає. Довженко в Україні один геній світового кінематографу, на якому постала ціла плеяда визначних світових митців. І тому ігнорувати таку дату для того, щоб вчергове вшанувати пам'ять великого митця і привернути увагу до українського кінематографу, я впевнений, що це дуже безвідповідально. Тому я прошу включити в перелік пам'ятних дат відзначення на державному рівні 125-ї річниці від дня народження Олександра Довженка. Я не знаю, чи хто-небудь із вас читав щоденник Довженка, якщо не читали, знайдіть можливість на новорічні, різдвяні свята не з дівчатами по Канарах, по Багамах, а почитайте хороші книжки, зокрема щоденник Довженка. У своєму щоденнику він писав про заповіт. Його заповіт – це повернутися до України, тому що Сталін фактично тримав нашого геніального кіномитця у золотій клітці. І вони навіть після смерті його не відпускають: прах Довженка похований на Новодівичому кладовищі. Я вважаю, що українська влада повинна знайти аргументи для того, щоб шукати можливості виконати заповіт великого митця і повернути його прах на рідну Сосниччину, на рідну Україну. Ми можемо, врешті, росіянам запропонувати Столипіна, ще за кого вони борються. Давайте повернемо наших найвизначніших людей України сюди, на рідну землю. І користуючись нагодою, що тут присутні багато депутатів від Віталія Кличка, я прошу, передайте меру Кличку. У Києві був чудовий кінотеатр імені Довженка на проспекті Перемоги, сьогодні, на жаль, його немає. Поверніть Києву і киянам Довженка – це відоме світове ім'я, для того, щоб кожна людина могла ходити в кінотеатр Довженка і пам'ятати про славу Довженка – нашого геніального кіномитця. "Свого не цурайтесь і чужого навчайтесь", – писав Тарас Григорович Шевченко. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Зараз заключне слово Княжицького. Але, колеги, голови фракцій, змобілізуйте максимально депутатів. Зараз 3 хвилини Микола Княжицький. Через 3 хвилини переходимо до прийняття рішення. В цій постанові є пропозиції від усіх фракцій і всіх депутатів. Вона має об'єднати зал. Я прошу всіх запросити в зал. І, будь ласка, Княжицький. постанову за основу і в цілому з тими пропозиціями, які озвучив колега Ляшко: з шанування 125 років Довженка. Справді, це те, що не підходить під правила відзначення пам'ятних дат, оскільки дати громадян, які внесли визначний внесок в історію України, нашої держави, ми відзначаємо кратно. особливо зараз, в сучасній історії, для нас є справді надзвичайно важливим і письменником, і режисером. Тому прошу це підтримати. А також з пропозиціями, які стосуються Академії аграрних наук, запропонованими фракцією "Батьківщина". Дякую. Дякую. Отже, я буду ставити на голосування з пропозиціями, які озвучив голова комітету Княжицький, тобто підтримавши пропозицію Радикальної партії і "Батьківщина". Я прошу всіх повернутись на робочі місця. Колеги, з лож і урядових, і гостьових я прошу повернуться у зал. І ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році (№ 9234) з пропозиціями, які озвучив під стенограму голова Комітету з питань культури і духовності Княжицький Микола Леонідович, за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-193 193. Не встигли. Я поставлю на повернення. Подивіться, кого немає, і запросить в зал. Я зачитаю по фракціях. Будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 74, "Народний фронт" – 60, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 12, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні – 22. Колеги, запросіть депутатів у зал. Наголошую: ми маємо її прийняти на цій сесії, щоб у 19-му році усі відзначення відбувалися згідно закону, інакше ми поставимо в дуже неприємну і скрутну ситуацію і комітет, і в цілому державу. Запросіть в зал, кого немає, підтримайте. Я думаю, буде правильно, якщо ми підтримаємо всім залом, усіма фракціями.

Прошу ще раз повідомити… Секретаріат, повідомте, що йде голосування, щоб зайшли з кулуарів в зал. Отже, перше голосування я поставлю на повернення. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році. Прошу проголосувати і підтримати повернення. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. підтримуємо, голосуємо. Колеги, динаміка позитивна, але недостатня поки. Будь ласка, я прошу усіх запросити депутатів, кого з колег немає, подивіться кого немає, передзвоніть і запросіть в зал. Я ще раз зачитаю по фракціям поки ви будете запрошувати депутатів в зал. "Блок Петра Порошенка" – 80, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 0. "Воля народу", підтримайте! Позафракційні – 22. Ще одне уточнення зробить голова комітету, можливо, це дасть змогу нам зібрати голоси. Колеги, маєте хвилину часу, запрошуйте усіх в зал. Будь ласка, хвилина, Микола Княжицький. 13:38:18 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, в нас була довга дискусія з приводу того, як ми маємо вшанувати пам'ять загиблих в Афганістані українців. національної пам'яті, який нас консультував, і ми її сформулювали так, що це було завершення радянської інтервенції в Афганістан, бо ми щиро вважаємо, що це інтервенція. Разом з тим, колеги, які є серед нас, які брали участь в цих військових діях в Афганістані, просили би з метою вшанування пам'яті українців, які там загинули, пом'якшити цю позицію. Тому я пропонував би в цьому пункті проголосувати "у зв'язку з виводом радянських військ з Афганістану вшанування загиблих в Афганістані українців". Прошу з цим уточненням, будь ласка, проголосувати. Прошу змобілізуватися. Колеги, ви чудово розумієте, що, голосуючи за це, ми не просто віддаємо шану українцям, які зробили надзвичайно багато для історії України. Голосуючи за ці пам'ятні дати, ми даємо змогу людям, які живуть в регіонах, вшанувати своїх земляків. Ми даємо змогу вам приїхати на округ, на свою батьківщину, і з допомогою держави і органів місцевого самоврядування, зробити те, чого так потребує наша держава – відновлення історичної пам'яті. Дякую. Дякую. Я поставлю з вашою пропозицією на голосування. Прошу зайняти робочі місця. Але спочатку ми маємо повернутись, колеги. Спочатку маємо повернутись. Отже, займіть робочі місця. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році (номер 9234). Прошу підтримати повернення. Прошу проголосувати і підтримати. Колеги, ми кожен голос рахуємо. Займіть робочі місця. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-201 Це просто соромно і неприйнятно. Я ще раз поставлю, колеги. Якщо не буде голосів, доведеться просто відхилити дану постанову. Я не знаю, хто від цього виграє. Але усі дати, пам'ятні дати наступного року, ми не зможемо відповідно відзначати на державному рівні тільки із-за того, що деякі депутати не проходять на робочі місця під час засідання Верховної Ради України. Отже, я ще раз поставлю. По фракціям покажіть. Обговорення завершене. Ви маєте змогу запросити колег, кого нема поруч. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 62, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 6, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 4, позафракційних – 21. Я ще раз поставлю, колеги. Якщо не буде голосів, постанова буде відхилена. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році (№ 9234). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. За-211 Є сенс ще раз ставити? Є. Тоді, будь ласка, зберіться, 211 – це вже близько. Не виходіть з залу, не виходіть, зупиніть народного депутата. Навпаки, в зал заходіть. Колеги, будь ласка, заходіть в зал, долучайтеся до голосування, заходіть в зал, займайте робочі місця. І, колеги, я прошу всіх підтримати. Я повторюю ще раз, третій раз, обговорення завершене, зараз ми голосуємо. Якщо у вас є якась позитивна новина, запросіть тих, кого нема поруч і це буде найкраща послуга для прийняття закону, найкраща послуга. Отже, займайте робочі місця, заходіть, колеги. Я прошу, колеги, змобілізуватися, зайшло достатньо депутатів і, колеги, під час голосування потім не встигла спрацювати карточка, зайдіть в зал. Володя, зайдіть, будь ласка, хто є в ложах, зайдіть, зараз кожен голос буде мати вагу. Прошу приготуватися, колеги, це вирішальне голосування, прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році (9234). Кожен голос має вагу, тому прошу всіх уважно голосувати. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Уважно, відповідально голосуємо. Підтримаємо. Голосуємо. "Воля народу" підтримайте, підтримайте, колеги. Голосуємо.

Повернулись, колеги. Тепер, прошу всіх бути на робочих місцях. Я прошу всіх зараз бути на робочих місцях. І ще раз я прошу підтримати всіх, хто є в залі. Отже, колеги, я поставлю на голосування з пропозиціями, які озвучив Княжицький. Будь ласка, зайдіть в зал і будьте на робочих місцях. Я ставлю на голосування проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році з тими пропозиціями, які озвучив під стенограму Микола Княжицький, про підтримку пропозицій і Радикальної партії, і партії "Батьківщина", за основу і в цілому (9234). Прошу голосувати і прошу підтримати, кожен голос, кожен голос є важливий, і тому прошу всіх проголосувати і підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо! Голосуємо!

За-232 Постанова прийнята. Колеги, це дивно, що стільки часу зайняло прийняття постанови. Депутати тільки підходять. Переходимо до наступної постанови. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України (9171). Це той законопроект, про який звертався і просив голова комітету Співаковський під час Погоджувальної ради. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-180 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка.

до реального стану стипендії студентам технікумів і коледжів, а також студентам вищих навчальних закладів університетів. Ми хочемо встановити для студентів технікумів, коледжів 2 тисячі 130 гривень і для студентів університетів – 2 тисячі 720 гривень. Багато чи мало? Є дуже велика кількість питань, але деякі цифри, щоб було зрозуміло. Фактично ми з вами визначаємо цією стипендією одного з тисячі студентів, які є в Україні, і це велика селекція. Тому ми дуже багато, кожний з нас виходить за трибуну, б'є себе в груди і каже, що "ми за український народ, ми за українську молодь". Зараз це голосування покаже, як ми голосуємо за нашу молодь, яка сьогодні, на жаль, їде за кордон і там визначає своє майбутнє. Шановні колеги, це невеличкий борг і наш обов'язок - проголосувати сьогодні для того, щоб забезпечити одному з тисячі студентів стипендію Верховної Ради України. Шановні колеги, я розумію, що мова не йде про матеріальні цінності, або про корову, або про ліс-кругляк. Ми ведемо мову про молодь, про молодь, яка буде створювати майбутнє нашої України, про капіталізацію нашої молоді тут, на теренах нашої країни. Шановні колеги, я прошу не виходити з залу, зрозуміти, що вам зараз прийдеться їхати на округи і виступати перед людьми, і кожне прізвище, яке не проголосують, хай студенти України знають, хто проти їх стипендії. Дякую.

Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, дорогі парламентарі! Давайте згадаємо, кожен із нас, себе студентами, коли ми, перебуваючи на лавах коледжів або технікумів, університетів або інститутів, так само чекали того заповідного дня, коли прийде стипендія. На превеликий жаль, у 90-і й 2000-і ми, студенти українських університетів, не мали можливості розраховувати на стипендії, а тим паче, іменні. Сьогодні ми маємо можливість підтримати талановиту молодь, яка представляє Україну на міжнародних конкурсах, стає переможцями олімпіад, яка дозволяє сьогодні підвищувати рейтинги українських університетів у ТОП-100 як українських, так і європейських навчальних закладів. Це дає можливість зупинити їм відтік за кордон, створювати потужні технологічні парки, брати участь у відкритті нових лабораторій, вступати до аспірантури й докторантури. Ці незначні суми, які ми будемо направляти в бік нашої студентської молоді, це наша скромна віддяка за величезну працю, яку роблять наші студенти, взявши, в тому числі, в 14-у році зброю в руки, захищаючи українські кордони, це та наша молодь, яка зараз, перебуваючи на передовій, продовжує навчатися в українських університетах, це вимушені переселенці, це діти, які навчаються у вимушено переміщених навчальних закладах України. Давайте зробимо величезний крок назустріч нашій молоді і покажемо, що іменні стипендії і підтримка Верховної Ради, вона є надзвичайно важливою,

Шановні колеги, дорогі друзі! Насправді мені іноді нагадує наша робота, ви знаєте, коли онкохворому на останній стадії прищик на лобі видавлюють замість того, щоби лікувати системно те, що вже, на жаль, знаходиться в критичному стані. Сьогодні ми повинні говорити про державну стимуляцію першого робочого місця для студента, для випускника українського вишу. Сьогодні ми повинні говорити про створення технопарків для молодих інженерів, для науковців, для того, щоби молоді українці знаходили собі застосування. А ми, на жаль, даємо премії, це потрібна штука, звичайно, кращих треба постійно відзначати і це дійсно додає певної мотивації. Але сьогодні ми зареформували вищі навчальні заклади до того, що на останні два місяці заробітної плати не вистачає педагогам. Давайте будемо відвертими, преміями кращим студентам ми не спасемо ситуацію в цілому. Ми повинні, перш за все, підвищити мінімальну стипендію студентам до рівня мінімум – мінімального прожиткового мінімуму і це ми маємо зробити негайно. Тоді молодь буде поважати країну, в якій вона живе, буде любити свою країну не лише як Батьківщину, де вона народилася, а як країну, з якою вона пов'язує свій завтрашній день. Прошу підтримати цей законопроекту, але вимагаю від комітету системних пропозицій по спасінню української системи освіти і подальших наших молодих українців, щоб вони залишилися в Україні. Щиро дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Самопомочі" Семенуха Роман Сергійович. Передайте слово, будь ласка, Анні Романовій. підтримувати молодих людей, підтримувати студентів для того, щоб вони залишалися в Україні. Звичайно, ми будемо голосувати за цю законодавчу ініціативу. Але дивіться, за що ми голосуємо: фактично ми збільшуємо розмір стипендії всього на 300 і 400 гривень, про... Чи це допомога реальна молоді? Ні. Більше того, ми хочемо підняти питання про відсутність стимулів молодих людей навчатися в системі профтехосвіти. По-перше, незважаючи на те, що "Самопоміч" боролася за збереження системи профтехзакладів, цього року ми втратили дуже цінні училища, ліцеї, технікуми, які створювали основу для робочих місць в нашій країні. Більше того, на сьогодні побутує дискримінація і дисбаланс між стипендіями для студентів вищих навчальних закладів і для студентів профтехосвіти. Так, студенти профтехосвіти, вони навіть в стипендіях своїх обділені, вони отримують менше. Про які стимули та мотивацію для молодих людей, які мають хист до робітничих професій, іде мова, адже на сьогодні у нас дуже багато економістів і юристів, які зараз знаходяться на біржі праці тоді, коли Україні так сильно не вистачає працівників саме робітничих Тому "Самопоміч" закликає розробити реальні стимули для підтримання системи закладів профтехосвіти і для реальної мотивації молодих людей іти навчатися там, а потім працювати в Україні за цими, так так потрібними Україні, робітничими професіями. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, через три хвилини ми переходимо до прийняття рішення, тому я прошу усіх запрошувати в зал. Зараз від Радикальної партії

копійчане підвищення пенсій було прийнято Верховною Радою кілька тижнів тому, так само копійчане підвищення стипендій. І це для найкращих студентів, для найкращих сотень українських студентів. А мільйони інших українських студентів вищих навчальних закладів, ПТУ, які сьогодні не те що не можуть нормально навчатися, здобути знання і працювати, потім якісь наукові створювати твори, вони не можуть нормально вижити за ці стипендії. Тому ми категорично за тотальне підвищення освітнього рівня, підвищення пенсій для наших студентів. І найголовніше, сьогодні професійно-технічна освіта залишена просто напризволяще державою, передана на місцеві бюджети, які не справляються, які не зацікавлені для того, щоби розвивати професійно-технічну освіту, де найбільше сьогодні потрібно працевлаштування якраз робітничих професій. І цих робітничих професій сьогодні в Україні катастрофічно не вистачає, тому що нормальні студенти виїжджають за кордон, де в Польщі, в Європі їх з руками-ногами забирають талановитих, пропонують величезні стипендії, пропонують житло, пропонують умови, щоб вони могли нормально навчатися. Замість цього ми втрачаємо цих студентів і піднімаємо лише на копійки. Країна, яка не вкладається в освіту, яка не вкладається в науку, ніколи не буде економічно розвиненою. Сьогодні наша держава вкладається і наша влада вкладає в суди, суди, в прокуратуру, в поліцію. Що ми будуємо? Поліцейську державу? Де ми будемо заробляти гроші? Суди будуть приносити гроші? Це неправильна політика, проти якої виступає Радикальна партія. Ми пропонуємо підтримати наших студентів, підтримати наших науковців. І тоді ми тільки зможемо бути багатими і заможними. Дякую. Колеги, будь ласка, не виходьте зараз із залу, щоб ми не завалили голосування. Зараз по хвилині я дам фракціям, які не виступали. 1 хвилина – Шурма, 1 хвилина – Шахов, 1 хвилина – Іван Кириленко. Але прошу вас максимально лаконічно. І я продовжую засідання до завершення розгляду цього питання. І запрошуйте всіх у зал. Шурма, 1 хвилина. 13:57:34 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, давайте дамо собі відповідь: чи сьогодні нам легко знайти в працюючому секторі економіки людей на роботу після закінчення, фахівців після завершення навчання в технікумах, в закладах І-ІІ рівня акредитацій. Ні. Чому? Та вся справа в тому, що той, хто навіть там вчиться, він потім покидає територію України. Люди завжди говорять, що це є невмотивована позиція такої такої сатисфакції з боку держави у вигляді стипендій. Сьогодні це підняття стипендій – це просто смішні копійки, але це хоч якийсь прояв держави до тих учнів, які сьогодні намагаються навчатися. Все залежить від них, незалежно від того, яка форма навчання, бюджетна чи платна, люди хочуть знати про своє місце і про своє відношення в цій державі. Якщо ви поїдете на кордон і подивитеся, як ті спеціалісти покидають державу, то ви будете голосувати за підняття стипендій в декілька разів більше, а ми підтримаємо як тимчасовий захід цю постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шахов. Теж прошу лаконічно. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, в залі достатньо сьогодні народних депутатів, щоби підтримати нашу молодь. Коли я навчався, перше моє було навчання – це в училищі саме в місті Брянці. Ви вважаєте, що для Шахова ці копійки, які давали, стипендії, були дуже важливі. І сьогодні для наших студентів важливо, щоб вони отримували і стимулювалися тими стипендіями, які сьогодні ми маємо проголосувати. Тому політична сила "Наш край" особисто я підтримую це рішення і прошу всіх об'єднатися, всі фракції, голосуємо "за". Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я впевнений, вся група "Воля народу" підтримає дане рішення всім складом, бо ви виступали від "Волі народу". І заключний виступ – Іван Кириленко. І прошу усіх заходити в зал, через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займайте робочі місця. Іван Кириленко. 13:59:32 КИРИЛЕНКО І.Г. Шановні колеги, шановний пане головуючий, навіть короткий розгляд цього питання показав, наскільки проблема з молоддю в Україні набагато глибша, ніж те, про що ми говоримо. Ми разом з урядом і вся влада в величезному боргу перед нашою молоддю: і перше робоче місце, і можливість навчатися, і можливість самореалізації, і можливість пільгового житла та ще багато-багато чого іншого. Разом з цим, ми і в величезному боргу перед освітянською сферою, перед освітянами, перед наукою перед нашою. Ми навіть не уявляємо, які наслідки в самому недалекому майбутньому це матиме, і вже сьогодні має, починаючи з відтоку молодих із України. Це точечне вирішення питання, точечне, але давайте хоча би з нього почнемо. Фракція "Батьківщина" голосуватиме "за". Закликаємо всіх теж підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я впевнений, ваші колеги зараз підійдуть. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Обговорення продемонструвало загальну підтримку цього закону. Будь ласка, заходіть і займайте робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України (№ 9171). Колеги, підтримаємо наших студентів! Прошу проголосувати і підтримати 9171 за основу і в цілому. Голосуємо. Підтримаємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Усі фракції голосують, усі фракції підтримують. За-223 Не встигли, я бачу, не встигли. Будь ласка, займіть робочі місця. Я поставлю спочатку повернутись, а потім знову постанову. І прошу всіх брати участь в голосуванні. Сергій, карточка з вами? Є тут, так? Добре. Отже, перше голосування. Прошу повернутись до проекту Постанови 9171. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Голосуємо. Один голос. Ще раз поставлю. Будь ласка, колеги, будьте на місцях під час голосування. Заходіть, підійшов голос. Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови 9171, і прошу всіх уважно брати участь в голосуванні. Голосуємо. Підтримаємо, колеги. Уважно! Прошу підтримати. Голосуємо.

Повернулись. І, увага, не виходіть, займіть робочі місця! Колеги, я ставлю на голосування проект Постанови 9171 за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Уважно, кожен голос має значення! Голосуємо. Підтримаємо студентів, підтримаємо нашу молодь! Голосуємо. Голосуємо. За-233 Постанова прийнята. Вітаю, колеги! Вітаємо наших студентів з прийняттям рішення. Отже, ми до обіду розглянули блок питань безпеки і оборони, освітній закон, Постанову про пам'ятні дати. Була успішна, ефективна робота. Але зараз ми змушені оголосити перерву. І ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І після перерви ми перейдемо до наступного питання порядку денного – це проект Постанови 9319. Прошу всіх о 16 годині прибути в зал для продовження нашої нелегкою, але такої потрібно для країни роботи. О 16:00 всіх чекаю в залі.

Зареєстровано 350 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Дякую за увагу.

я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка. 13:46:38

"Блок Петра Порошенка" – 74, "Народний фронт" – 60, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 12, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 7,

Рішення не прийнято.

Дякую.

Отже, колеги,

Дякую вам. Від "Народного фронту"

Дякую,